Spoštovane kolegice, kolegi, gospe in gospodje! **Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022.** Nadaljujemo z obravnavo splošnega dela predloga sprememb proračuna.

Franc Jurša, Suzana Lep Šimenko, Miha Kordiš od 12. ure dalje, Violeta Tomić med 13. in 14. uro, Aleksander Reberšek, sam se ne morem udeležiti seje med 11.30 in 13.30, Nik Prebil od 9. do 12. ure in potem od 17. ure dalje, Karmen Furman, FPredrag Baković od 9. do 14. ure, Matjaž Han od 16. ure, Iva Dimic od 16. ure, Jerca Korče, Tadeja Šuštar Zalar. Nadaljujemo z obravnavo splošnega dela predloga sprememb proračuna. Želi še kdo razpravljati?

Prvi ima besedo Jožef Horvat. Hvala za besedo, gospod predsednik. Drage kolegice in kolegi, vsem prav lep pozdrav. Pozdrav tudi spoštovanemu gospodu ministru Andreju Širclju. Povsem razumem na trenutke tudi ognjevito razpravo opozicije o proračunskih dokumentih, ki so gotovo ene najpomembnejših dokumentov, ki jih v Državnem zboru obravnavamo. Jaz bom seveda izpostavil tiste podatke, ki niso nastali ne v koaliciji in ne v opoziciji in kar dajejo in morajo dajati slovenskemu gospodarstvu in slovenski družbi neko pozitivno konotacijo, ki jo v teh težkih zdravstvenih trenutkih verjetno vsi zelo potrebujemo in pogrešamo. Čeprav, ponavljam, so moje misli tokrat in že nekaj dni, nekaj tednov pri zdravstvenemu osebju, ki rešuje naša življenja, človeška življenja. To je največ, kar imamo. Upam, da nam bo vsem skupaj uspelo, da premagamo ta smrtonosni virus, ki je pred nami, ki ga žal nekateri ne razumejo in na ta način iz nekih egoističnih vzgibov okužijo ali pa pomagajo okužiti tudi druge, morda tudi bližnje, najbližnje. Ampak kakorkoli, smo pri proračunskih dokumentih, ki so seveda nastajali v tej zdravstveni situaciji, kakršno imamo v Evropi, v Sloveniji, pravzaprav v celem svetu. In povsem normalno je, da se v teh proračunskih dokumentih odraža ta huda zdravstvena kriza. Ampak kot sem povedal, bom naštel nekaj pozitivnih elementov, ki nam lahko dajejo neko optimistično klimo. Seveda smo vedno zaskrbljeni, ko govorimo o javnem dolgu, o dolgu države, o dolgu sektorja država. da smo zaskrbljeni, ko imamo proračunske primanjkljaje. Ampak če pogledam bonitetne ocene mednarodnih hiš, ki so specializirane za to, da dajejo bonitetno oceno državam, konkretno tudi naši državi Republiki Sloveniji, tam najbrž niso ljudje iz koalicije ali pa opozicije, ampak so strokovnjaki, če gledamo te ocene, vidimo, da so dobre, da so dobre, da nam torej mednarodna skupnost, finančni trgi in tako naprej, da nam zaupajo, da države zaupajo. In to je ključno. Ključno je zaupanje. Mimogrede, razumem, da so kritike opozicije glede javnega dolga. Opozicija mora na to opozarjati. Ampak če pogledamo obrestne izdatke. Obrestni izdatki za servisiranje dolga državnega proračuna so v lanskem letu znašali nominalno 772 milijonov evrov. Če to merim v BDP, je to 1,7 % BDP. 1,7. Ta številka 772 milijonov evrov je za več kot 300 milijonov evrov nižja v primerjavi z letom 2014, ko so znašali obrestni izdatki, spet merjeno v BDP, 2,9 %.

BDP. In kar je pa najpomembnejše, kar vedno gledajo gospodarstveniki, finančniki, kakšni so trendi. Trend obrestnih izdatkov je v zniževanju. Lahko bi te projekcije še naprej našteval, ampak imamo jih v gradivu. Primanjkljaj. bolj točen, spremembe proračuna za leto 2022, se pravi za naslednje leto, brez večjih težav ga lahko naredimo brez primanjkljaja. Ravno tako dopolnjen predlog proračuna za leto 2023, ki je na mizi, lahko brez težav, če malo številke premečemo, naredimo brez primanjkljaja. Zelo preprosto − samo investicije črtamo.

Še enkrat, razumem in sprejemam kritiko opozicije, češ, primanjkljaj je velik, ampak tudi trendi, kar se tiče primanjkljaja, so dobri, primanjkljaj se zmanjšuje. Prav tako imamo o tem v grafični obliki prikazane prikazane trende. Ampak moramo se v Državnem zboru dogovoriti, ali smo za to, da črtamo investicije, da bi imeli proračun brez primanjkljaja. Ali smo za to? Iz amandmajev izhaja, da nismo. Nihče ni za to. Ker potem bi morali natančno povedati, natančno povedati, katerega otroškega vrtca ne bomo gradili. Treba je natančno povedati, vložiti amandma, da se sredstva na postavki investicije v vrtčevsko in osnovnošolsko infrastrukturo Dragi kolegice in kolegi, veste, da dejansko v zadnjem desetletju ni bilo vlaganj, ni bilo vlaganj, ni bilo sofinanciranja države v vrtčevsko in osnovnošolsko infrastrukturo. Seveda so ustanoviteljice vrtcev in osnovnih šol lokalne skupnosti, ampak ne zmorejo. Veste tudi to, tu smo najbrž na isti valovni dolžini, da so bile lokalne skupnosti kar nekaj let, kar nekaj zadnjih let finančno podhranjene. Seveda, bila je ekonomska kriza in tako naprej, vse razumem. Ampak treba se je odločiti, katere šole ne bomo delali, katere šole ne bomo gradili, katerega vrtca ne bomo gradili. Če so se občine prijavile na ta razpis, za katerega smo prvenstveno očitno premalo denarja rezervirali, samo 40 milijonov, ker nismo vedeli, kakšne so potrebe, potem se je pokazalo, da so potrebe reda velikost 120 milijonov, hvala bogu, da je bilo toliko politične volje, da je vlada zagotovila še dodatnih skoraj 80 milijonov, da smo lahko te potrebe občin pokrili. Občin? Ljudi. Jaz ne bom šel razlagat, zakaj je tam potreben vrtec, pa zakaj je tam potrebna osnovna šola in tako naprej. Samo za enega vem, v moji domači občini, kjer živim. Če vrtca ne bo, bo vrtec moral v letu 2022 oziroma še bolj v letu 2023 polovico otrok odsloviti, ker ni kapacitet. Hvala bogu, je bil nek babyboom, ko bi jih le bilo več, in je premalo kapacitet. Toliko o javnih vrtcih in toliko o javnih osnovnih šolah. Jaz sem vam zelo hvaležen, ko ste bili v koaliciji, prejšnja vlada, prejšnja koalicija, da ste vsaj nekateri podprli amandma Nove Slovenije, ki je zagotavljal nekaj dodatnih milijonov za osnovnošolsko in vrtčevsko infrastrukturo. Minister Pikalo m je bil zelo hvaležen, ampak vsega skupaj je bilo, ne vem, na pamet govorim, drobiž pravzaprav. Zato zdaj govorimo o skoraj 120 milijonih za vlaganje v vrtčevsko in osnovnošolsko infrastrukturo. Ali imamo srce, da rečemo, da one osnovne šole pa ne bomo gradili? Zakaj ne? Ker ni denarja. Ali pa za kakšen vrtec. Jaz verjamem, da smo tu vsi na isti strani, verjamem. Jasno pa je, da je retorika opozicije malo drugačna kot je retorika koalicije. Jasno pa je tudi, da se te vloge menjavajo. Če želimo zmanjšati investicije, povejmo tudi, da domov za starejše ne bomo gradili, ker ni potrebe. Sami vemo, da je prav zdaj v tej epidemiji, ki je razgalila mnoga področja v naših družbenih podsistemih, v naši družbi, da se je dejansko pokazalo, da nekateri domovi za starejše enostavno arhitekturno ne ustrezajo nekemu zdravemu, človeka vrednemu življenju. Imamo domove za starejše, kjer je v sobi 5, 6 stanovalcev. Vsi vemo in vsi znamo izračunati, kaj to pomeni, ko udari virus. Stroka je ugotovila, da nekateri objekti enostavno niso primerni in jih je enostavno treba nadomestiti z novimi. Ali imamo toliko srca, da tem starejšim ljudem, ki so gradili to državo, zagotovimo normalno jesen življenja, kot se temu reče? Ne bom zdaj govoril, koliko časa se ni gradilo pa da se je morda res vlagalo v neke druge, ja, neke raziskave in tako naprej, analize. To ni tema današnje točke dnevnega reda. Me je pa, moram reči, prizadelo, ko je včeraj kolegica z levega političnega spektra diskutirala, sem si prav sprintal magnetogram, ki ne laže: »zdaj pa se vlaga v domove, ja, vlaga se v beton, ja, ker niste znali načrta za okrevanje prijaviti projektov, ki bi vlagali v ljudi, ste pripravili projekte, s katerimi se vlaga v beton in v razno razne malverzacije, o katerih ne bi.« Konec navedka. Saj to ne moreš verjeti. Se pravi, vlaganje v domove za starejše ni vlaganje v ljudi, ampak je vlaganje v beton. Oprostite, kolegice in kolegi − ali sploh zmoremo artikulirati takšne besede, takšne misli? Kakšno zasramovanje je to? Kakšen je to odnos do stanovalcev v domovih, pa tistih, ki čakajo v vrsti? »Zdaj pa se vlaga v domove, ja, vlaga se v beton, ja.« Tu se moramo malo zamisliti. Pa upam, da se tu ne bo ta retorika ponavljala. Gre za naše starše, stare starše. Ali so oni beton? Lepo prosim, malo več srca bi pa človek le pričakoval. Razumem, mora biti opozicijska retorika ostra, ampak ko imamo proračunsko sejo, rajši s številkami. Ja, da nismo znali − kako že tam? Načrt za okrevanje. Jaz sem v stališču, kot da bi vedel, sem v stališču na hitro predstavil dinamiko črpanja sredstev. Govorim o načrtu za okrevanje in odpornost. Veste, da imamo približno 1,8 milijarde nepovratnih sredstev in okoli 700 milijonov povratnih sredstev, to se pravi krediti z izjemno ugodnimi obrestnimi merami. Vlada je ta načrt za okrevanje in odpornost sprejela aprila letos. Na samem začetku predsedovanja Republike Slovenije Svetu Evropske unije je takoj, praktično prvi dan, Evropska komisija dala zeleno luč našemu načrtu za okrevanje in odpornost, kar pomeni, da je najbrž ta načrt narejen v skladu z uredbo Evropskega parlamenta in Sveta in da je dober, da so razmerja, koliko v zeleni prehod, koliko v digitalno preobrazbo in tako naprej pametno, trajnostno in vključujočo rast investirati. Ko je Evropska komisija to odkljukala, je rekla evo, pa še, mi mi smo dobili okoli mislim da 233 milijonov predplačila na podlagi načrta za okrevanje in odpornost. In zdaj tu pravi kolegica, da nismo znali. Glejte, zdravstvo in socialna varnost imata skupaj zagotovljenih skoraj 364 milijonov. 364 milijonov. Zeleni prehod največ, to je ena milijarda 65 milijonov, digitalna preobrazba 317 milijonov, pametna, trajnostna in vključujoča rast 737 milijonov in tako naprej. Se pravi skupaj, kot sem že povedal, slabi 2 milijardi in pol. pol. Ne soglašam s tem, da nismo znali v načrtu za okrevanje in odpornost poskrbeti za socialno varnost. Smo znali. Včeraj sem poslušal tudi očitke, češ, kaj se hvalite, saj se noben dom še ne gradi. V tej državi je nek red, je treba imeti gradbeno dovoljenje, ne moreš začeti graditi, ko nimaš finančne konstrukcije zaprte. Tisti, ki vsaj malo te zadeve poznamo, vemo, kako zadeve tečejo. Ko je razpis bodisi za vrtec, osnovno šolo, domove za starejše, ti moraš imeti projekte pripravljene in finančno konstrukcijo zaprto. Kdo ti bo pa dal tako na lepe oči, tudi če so še tako lepe? tako lepe? Ko boste vi na oblasti, boste vi tisti, ki boste odpirali te vrtce, osnovne šole, domove za starejše. Ali ni to fajn? Mi zgolj zagotavljamo, ne mi, Državni zbor. Državni zbor sprejme proračun, ne Marko pa Jože. Državni zbor. V ustavo zapisana pravica do pitne vode. Seveda, imamo jo. Čeprav je to stvar normalnosti, ne ustave. Ampak imamo jo. Koliko smo iz tega naredili? Res je, ta trenutek še nimamo urejene področne zakonodaje. Kar se mene osebno tiče, pravzaprav ne potrebujem področne zakonodaje, vam kar direktno povem. Potrebujem pa to, da se dejansko projekti financirajo ali pa sofinancirajo. Vodooskrba je v skladu z zakonodajo, ki regulira lokalne skupnosti oziroma lokalno samoupravo. Zapisana je tako, da je to ena od primarnih nalog lokalne skupnosti. Je tako? Drži, drži. Ampak kot rečeno, lokalne skupnosti megalomanskih investicij ne zmorejo. Zato imamo evropska sredstva in tako naprej. Jaz sem šel včeraj, ko sem te razprave poslušal, češ, da ni nič s pitno vodo in tako naprej, preverjat podatek na SVRK in sem dobil po telefonu podatek, da je za vodooskrbo, torej oskrbo ljudi s pitno vodo, za sofinanciranje tovrstnih projektov je bilo dodeljenih cca 380 milijonov evrov. Velika večina v tem zadnjem letu in pol. To se pravi, kohezijskih sredstev nekaj čez 380 milijonov. Ko bo Odbor za zadeve Evropske unije obravnaval polletno poročilo o črpanju evropskih sredstev iz naslova evropske kohezijske politike, bomo lahko poslanci zahtevali konkretne projekte, ki se financirajo iz kohezijskih skladov. Veliko je potreb, gospe in gospodje, po oskrbi s pitno vodo, veliko. Ne bom govoril o tistih, ki jih toliko ne poznam, poznam pa recimo pomurski vodovod, ki je bil svoj čas največji kohezijski projekt v državi. Začeli smo ga dolga leta nazaj, ko je bilo podpisano pismo o nameri med pomurskimi župani. 27 jih je. Zakaj? Zato ker Goričko ni imelo pitne vode. Potem so tudi drugi ugotavljali, da imamo oporečno pitno vodo, saj so vaški vodovodi, ki smo jih gradili konkretno v moji vasi v začetku 70. let, dotrajani.

sem Goričko. Ja, Goričko, žal, vsaj v celoti še danes nima pitne vode. Tam imamo sistem B iz pomurskega vodovoda, zajema 10 oziroma 12 občin.

In so rekli, »ja, nimate dokumentacije, boste to gradili v naslednji finančni perspektivi«. Bila je slaba volja pri goričkih županih, potem smo se dogovorili za sestanek na Ministrstvu za okolje in prostor in župani so rekli, da so pripravljeni do konca leta 2020 pripraviti vso dokumentacijo. Res je, potem so jo tudi s kombijem pripeljali. V obdobju elektronskega poslovanja je treba en kombi dokumentacije, ki so jo pripeljali na Ministrstvo za okolje in prostor. Tam so dokumentacijo v treh mesecih pregledali in oba ministra, tako minister Vizjak in potem še minister Zvone Černač, sta dala, se reče, podpis. S tem je ta 36-milijonski projekt gorički vodovod, sistem B pomurskega vodovoda, dobil zeleno luč. 36 milijonov, 22 milijonov kohezijskih sredstev. Pa še s Pomurja, sistem C, Prlekija, 6 milijonov prav tako v času te vlade. Se pravi, za statistično regijo Pomurje v tem času cirka 28 milijonov kohezijskih sredstev za oskrbo ljudi s pitno vodo v Pomurju. Lahko sem samo hvaležen vsem tistim, najprej na lokalni ravni, ki so se potrudili, da so to dokumentacijo uredili tako, kot to zahtevajo predpisi. predpisi. Če sem že pri investicijah, če se poenotimo, ampak jaz ne bom glasoval za to, da bi investicije črtali, potem lahko črtamo tudi na primer eno telovadnico pri zdravstveni šoli Rakičan. Ta šola je stara 61 let in v vseh teh letih ni imela telovadnice. telovadnice. To je najbrž slovenski rekord. Šola je 61 let brez telovadnice. Hvala bogu, sedaj je zadeva tako daleč, da je v načrtu razvojnih programov investicija približno 6 milijonov evrov. Upam, da se bodo dobro dogovorili, da jo bodo tudi izvedli. To bo neka naslednja vlada, ki bo šla prerezat trak, kot se reče, ko bo ko bo otvoritev. Mene zagotovo tam zraven ne bo. Bom pa zraven, ko se bo glasovalo o proračunu in bo moj glas za proračun. Vesel sem, da ste odprli področje Anhovega, vodooskrbe Anhovo. Anhovo je zgodba, s katero sem se jaz, priznam, prvič srečal v mandatu 2004−2008. Takrat smo govorili o azbestu, o azbestozi in tako naprej. Mislim, da je bil eden prvih zakonov, ki sem ga pokrival v tem državnem zboru.

Mi bomo ta amandma podprli, podprli ga bomo, ampak ne bo nič koristilo, če bo proračun padel, ker zagotavljate, da boste vsi proti. Ja, imamo baje nek viseči parlament, čeprav ne vem, kaj to pomeni. Ampak v redu, mi bomo kar nekaj vaših amandmajev podprli: na infrastrukturnem področju, vodooskrba, šolstvo in tako naprej, kar ni običaj. Le redko se zgodi. No, tudi nam se je, moram biti hvaležen. Ampak če proračun ne bo uspel, lahko sprejmemo sto amandmajev za vodovod Anhovo, iz tega ne bo nič. To je najbrž vsem zelo jasno. Lahko pa se nam zgodi, to pa je sedaj bolj skrb za neke prihodnje vlade, da bodo civilne iniciative, in jih cenim, tiste, tiste, ki bodo pritiskale na državni zbor, da bo sprejemal amandmaje za vodooskrbo, pa to je plemenito dejanje, da se razumemo. Žal mi je samo to, da niti ene nikdar in nikoli nisem videl, ko je šlo za vodooskrbo Pomurja. Morda sem kakšno spregledal, se že vnaprej opravičujem. Ampak če bo pa to neka splošna praksa, bo lahko problem. problem. Še nekaj, ker je bilo veliko očitkov, da zanemarjamo kulturo in tako dalje. Meni je prišel v roke en zanimiv graf, ne vem, če ga vidite, en asimetrični Triglav, ki pa pravi naslednje: Primerjava proračunov za kulturo. In navaja ministre, ki so bili odgovorni. Minister je odgovoren za svoj kolač, nihče drug. Minister za kulturo je odgovoren za proračunski kolač Ministrstva za kulturo. Gospod Dejan Prešiček je dosegel ta kolač v velikosti 162 milijonov. Minister gospod Zoran Poznič je bil nekoliko uspešnejši, za približno dobrih 10 milijonov je bil uspešnejši in je dosegel kolač za kulturo v višini 172,8 milijona evrov. Minister dr. Vasko Simoniti je bil do sedaj v Sloveniji najuspešnejši. Očitno mu vlada zaupa, koalicija mu zaupa. Ta je pa dosegel kolač v višini skoraj 238 milijonov evrov za kulturo, za slovensko kulturo. Res težko je poslušati, da vlada zanemarja kulturo in tako naprej. Res pa je, kar se tiče kulturne dediščine, se jo je pa v preteklosti res zapostavljalo in zanemarjalo. Imamo toliko bogastva, toliko bogastva je v tej Sloveniji, kar bi lahko tudi nenazadnje prodajali, ko govorimo o razvoju turizma. Ampak ne, ampak ne. Jaz zdaj samo želim, da bo tisti, ki bo realiziral ta proračun − dr. Vasko Simoniti verjetno veliko ne, volitve so, vemo, kdaj tisti, ki pride za njim, znal to res realizirati tako, kot je načrtovano. In še nekaj. Digitalna preobrazba. Vesel sem, vedno imam rad pozitivne novice, sploh če jih objavljajo evropske asociacije, in sem vesel, da sem prebral, da je Slovenija občutno napredovala na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe. To je tako imenovani indeks Napredovali smo na trinajsto mesto, se pravi, smo za ti dve mesti nad evropskim povprečjem. To je spet ena dobra zadeve, zaradi katere verjetno ne moremo biti slabe volje. Toliko, spoštovane gospe, spoštovani gospodje, ponovno, kot rečeno, izražam podporo tem proračunskim dokumentom in želim vsem tistim, ki bodo odgovorni za realizacijo teh

Hvala lepa. Lepo dobro jutro vsem! Jaz imam repliko, kolega Horvat, čeprav sem včeraj bolj na začetku razpravljala, pa upam, da ste me poslušali v moji razpravi, ko sem opozarjala na postopek priprave in sprejemanja na ravni Vlade tega predloga sprememb proračuna za leto 2022. Pa bom še enkrat pojasnila, ker se mi zdi, da niste popolnoma razumeli mojih besed in opozoril. Če se navežem na vašo razpravo, dejali ste, da v tej državi

Pri pripravi sprememb proračuna za leto 2022 je vaša vlada, spoštovani gospod Horvat, kršila vsa pravila igre, postopke, ki jih določa zakon. Niste upoštevali temeljnih določb zakona o javnih financah, ki so nadomeščene z ustavno odločbo, ignorirali ste finančne načrte institucij, ki imajo po ustavi poseben ustavnopravni položaj in ko ste se v svoji razpravi spraševali, kje imamo mi na strani opozicije srce odrekati ali pa se spraševati o pravilnosti in pomembnosti nekih vaših investicij bodisi v športne dvorane, v šole ali pa v krožišča, vas jaz v svoji repliki, pa upam, da boste tako bolj razumeli, če ponazorim s primerom, vas jaz nazaj sprašujem, kje imate pa vi srce, da kršite zakon in temeljna pravila, ki veljajo pri sprejetju predloga sprememb proračuna. Na to vse sem jaz opozarjala v svoji razpravi in očitno še enkrat več kaže ta vlada in predstavniki vladne koalicije, da se zakon ali pa pravila igre, ki so določena kjerkoli drugje, v kakšnem drugem aktu, spoštuje selektivno, takrat ko vam paše, ko vam ne paše, se pa pač to ne spoštuje. Vračam vam žogico, kolega Horvat: kje imate srce, da kršite zakon vsem državljanom Hvala lepa. Kolegica je povedala, kje je bila narobe razumljena v svoji razpravi. Besedo ima Vojko Starović. Hvala za besedo. Upam, da se bomo malo umirili. Lep pozdrav kolegice in kolegi! Lep pozdrav ministru, ki je med nami. Že drugi dan obravnavamo predlog državnega proračuna za leto 2022 in tudi dopolnitev za leto 2023,

od kod bo denar dobila, koliko si ga bo sposodila in kam ga bo dala. Gre za okvir, ki ga sprejme parlament in ki vladi daje orodje, da izvaja ta plan, ta načrt. Vesel sem, da je kolega Horvat potegnil na dan načrt za okrevanje in odpornost, ki ga je Evropska komisija sprejela. Hvala bogu, bi jaz rekel malo po krščansko, da je Evropa spoznala nujnost organiziranega in načrtnega ukrepanja tudi z dodatno ekspanzijo denarja. EU je namreč sprejela odločen načrt za okrevanje in odpornost držav članic EU. Za izhod iz krize ta načrt težak skoraj 2 tisoč milijard v naslednjih sedmih letih, s čimer bo Slovenija dobila tudi velik kolač nepovratnih in tudi povratnih sredstev, nekaj čez 10 milijard vse skupaj. Ta denar jaz vidim kot edini resnični pravi vir, ki bi Sloveniji omogočil učinkovito nasloviti tri temeljna vprašanja, ki so pred nami

kako doseči zeleno preobrazbo, kako zagotoviti gospodarski in družbeni razvoj, ki ga omogočajo novo tehnologije, digitalizacija. Vendar moje mišljenje je, da je za uspeh treba temeljito spremeniti pristop in orodja. Pridne roke in kubiki betona pač niso dovolj. Glavno orodje je gotovo znanje, ki je sposobno temeljito in načrtno postaviti prihodnost. Znanje je tisto, kar ločuje gospodarja od služabnikov. Pri trenutni slovenski vladi pa imam občutek in tako tudi sloni razmišljanje na pretečenih prepričanjih in usmeritvah. Še vedno prisega na prostotržni neokapitalizem, kar je pravilnejši izraz kot neoliberalizem. Dajte si ogledati samo gospodarski plan Horvatove stranke NSi, ki je izrazito v korist dobička, tako razmišljajo, in naravnanost na zniževanje davkov, na socialno kapico, znižanje varstva delavskih pravic. Ta vlada ne vodi več socialnega dialoga. Nekako je še vedno tukaj prisotna želja, da se prihodnost Slovenije prepušča anonimnih tržnim silam in plenilskemu kapitalu.

kaj … Uporabili so green recovery tracker, ki ga uporabljajo za ugotavljanje, koliko je ta plan zelen. Ugotovili so, da je samo 5 % plana. K sreči je bil ta načrt kompletno zavrnjen, morali smo sestaviti nov načrt in ta načrt je bil usklajen in sprejet. Zahvaljujoč tej brci iz Bruslja in pogoju, da sploh dobimo ta evropska sredstva, vključno z nepovratnimi,

v domove za starejše, ker to zahteva v razrezu Evropska komisija, da sploh dobimo denar.

Očitno je bilo v tej prvi fazi na terenu občinam obljubljeno to, zdaj pred volitvami pa nikakor vladna koalicija ne more teh obljub obljub zavrniti. Menim, da je to eden glavnih razlogov za dodatno enormno napihovanje proračunskih izdatkov in posledično tudi enormno zadolževanje.

Če hočemo ta preboj narediti, rabimo drugačen pristop in rabimo celotno znanje, ki ga v Sloveniji premoremo, tako tistih, ki so na strani

zaradi tega zadolževanja je javnofinančna slika naše države slaba, zelo slaba, zato je upravičena skrb opozicije ob takem proračunu, ki nam je predlagan. Številke ne lažejo in nam kljub leporečju o tem, kako je vlada reševala ljudi in življenja, črno na belem pokažejo, kaj je ta vlada naredila z javnimi financami in kako uspešna je pri ukrepanju. Analiza prihodkov in odhodkov zelo nazorno pokaže, da je politika te vlade v letu 2020 ustvarila 3,5 milijarde primanjkljaja. Od tega sta bili le 2 milijardi za reševanje krize. Primanjkljaj se je v letu dvignil na 4 milijarde, od tega sta le 2 milijardi plod reševanja krize. Po vaših ocenah bo dolg v letu 2022 znašal približno 2,5 milijarde, 2,5 milijarde, od tega je zgolj 640 milijonov namenjenih za epidemiološko krizo. Če povem po domače, kako lahko vidimo tako zadolževanje, kar se je dogajalo v marsikateri družini in gospodinjstvu. Šli so v banko, ki so na veliko ponujale denar.

še za avto 70 tisoč in uživam. Ko pride čas za vračanje glavnice, mi nekako zmanjka denarja. si ga sposodim. Samo tokrat obrestna mera ni 1 %, ampak je 5,5 %, ki jo moram sproti plačevati, in še glavnico. Odlivi naraščajo, meni so se dohodki zmanjšali, nimam kaj drugega narediti, kot da prodam. Ampak vikend ne prodam več za 230 tisoč, ampak za 130 tisoč. Za avto pa iztržim lahko največ 5 tisoč. Znova si moram nekje sposoditi. Spirala se nadaljuje, dokler mi na koncu ne zaplenijo in unovčijo hišo za polovično ceno. Tako dokončno pokrijem dolg, na koncu pa meni in mojim otrokom ostane nič. To se je dogajalo in se še dogaja s prezadolževanjem. Sedaj pa še nekaj, kar je bilo očitano opoziciji, da govori floskule, izjave, ki nimajo zveze z življenjem. Kaj šele rečemo o floskulah, ki jih govorijo koalicijske stranke, o propagandnih vložkih, kot so: mi delamo za ljudi, mi si sposojamo denar, da pomagamo ljudem, vi pa ste si ga sposojali, da ste pomagali bankam. O, velika reč! Čisto zavajanje! V denarnem gospodarstvu so pač banke tiste, ki posredujejo denar med tistimi, ki imajo višek, in tistimi, ki jim manjka. Tako nastanejo krediti. Tako so se gradile hiše, tako so se gradile proizvodnje, tako se je pumpalo karkoli. Ampak na koncu morajo banke tudi denar ne morejo vrniti, od koder so si sposodile, ali od prebivalstva ali od tujih bank, sledi sanacija ali pa stečaj banke. Če pride do stečaja, sledijo vnovčenja hipotek. Ljudje bi takrat izgubili stanovanja, hiše in delo, ker bi šla posledično tudi podjetja v stečaj. Da bi se temu izognili, da bi se izognili posledicam zapitka, ki je trajal od 2004 do 2008, ko je zunanji bruto dolg Slovenije narastel skupno s 17 milijard na 42 milijard, je druga Janševa vlada naredila potezo, ki je bila potrebna. Ustavila je družbo za upravljanje slabih terjatev bank. Vlada Alenke Bratušek je to pobrala in speljala do konca. S pomočjo tega prijema, tega prijema, ki je državo stal kar nekaj milijard, smo mi rešili cel sistem, smo rešili gospodarstvo, smo rešili ljudi pred polomom. Tako da bi rekli, da je bila prisiljena ta poteza, ampak jaz se bojim, če se bomo tako zadolževali naprej, da bo potrebna še kakšna taka poteza, ki nas bo drago stala. Druga zadeva. Zmeraj očitek, kaj so storile vlade zadnjih 20 let. Zopet ponavljam, matematika vam ne gre.

poslovala s proračunom, ki je bil pozitiven. In to gledajo bonitetne hiše. Mi smo pozitivni proračun naredili in nismo se hvalili, da dajemo denar ljudem, mi smo delili njihov denar, denar davkoplačevalcev ljudem nazaj za to, kar se smatra za najbolj potrebno. Vi se pa hvalite, da dajete ljudem, ne delite, vi dajete. Od kod pa dajete? Iz zadolževanja, kar nas lahko vodi v ponovno katastrofalno

upam, da se to ne bo zgodilo, ampak upravičeno se bojim − da nam lahko tudi sledi velika recesija. Lahko se je namreč hvaliti z rastjo bruto družbenega produkta, če ga pumpamo s sposojenim denarjem. Glejte, kaj pumpa produkt na Obali, ko sem prej dal primer, kaj če se zadolžim in kupim počitniško stanovanje. Na Obali so vsi posredniki in graditelji veseli, ker imajo kupce za počitniška stanovanja v glavnem iz vrst zdravnikov, ste jim dodelili helikopterski denar, da tako rečem, ker helikopterski denar zmeraj pomaga, ker poveča povpraševanje, in to dvigne gospodarsko rasto in se dviguje družbeni bruto produkt. Zato je tudi Evropa dala ta dodatni denar. To so pametne poteze, samo nikar ne pretiravati in ne dajati denar v zadeve, ki ne morejo prinesti. Mi smo dali nekaj pripomb in upam, da bodo upoštevane. Težke so nekaj sto tisoč ali pa par milijonov na ta proračun. Nismo rekli, kaj je treba ukiniti, niso visoke cifre, ampak se nam je zdelo smiselno nekaj dodati.

Dolgotrajni oskrbi je treba priskrbeti nekaj denarja, ker ta zakon za zdaj nima finančnega pokritja niti v proračunu za izvajanje dolgoročne oskrbe. Dali smo še nekaj za duševno zdravje, posebej za duševno zdravje otrok, ki so ogromno utrpeli zaradi socialne zaprtosti.

Če podpremo, ne vem, bomo sodelovali v slabem načrtu. tako da smo

Hvala lepa, gospod predsednik. Izjemno cenim svojega kolega Vojka Starovića, sploh pa njegove dosežke, veliko jih je dosegel, ko je bil izjemno uspešen poslovnež in tako naprej. Replika je čisto mila, gre pa preprosto za to, da tukaj govorimo resnico. Sem vesel, najprej hvaležen, da ste prebrali naš program, to priporočam tudi drugim, ampak tam ste se nerodno izrazili, ko pravite, da mi navijamo ali kako že za znižanje delavski pravic. Naš predsednik, ustanovitelj dr. Andrej Bajuk, finančni minister v obdobju 2004−2008 je bil tisti, ki je prvi v zgodovini te države prinesel v Državni zbor zakon o udeležbi delavcev pri dobičku. To je samo ena takšna zadeva. Ta zakon je bil sprejet leta 2008. Morda se vam je tudi kaj zareklo, se zgodi vsakemu, glede načrta za okrevanje in odpornost. Glejte, nam so nekateri iz opozicije že februarja, v začetku leta očitali, da je Evropska komisija zavrnila naš načrt za okrevanje in odpornost. Ampak, gospe in gospodje, uredba Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostaviti mehanizma za okrevanje in odpornost je bila sprejeta 12. februarja 2021. Od takrat naprej so takrat naprej so bili določeni robni pogoji, zahteve, kako morajo izgledati nacionalni načrti za okrevanje in odpornost. Očitno je slovenska vlada pripravila dobrega, sicer ga ne bi Evropska komisija v začetku našega predsedovanja podprla.

Hvala lepa, predsednik, za besedo. Jaz bi se odzval na netočnost, ki jo je povedal gospod Starović, ko je dejal, da Evropska komisija sploh ni potrdila načrta za okrevanje in odpornost. V zvezi s tem bi rad povedal dejstva, ki so dokazljiva z evropskimi dokumenti, in sicer da je 1. julija tega leta Evropska komisija objavila pozitivno oceno načrta za okrevanje in odpornost za Slovenijo. Na tej podlagi je bil narejen izvedbeni sklep, ki je bil obravnavan na Svetu za evropske in finančne zadeve 26. nato je pa v pisnem postopku bil ta sklep še potrjen. Z drugimi besedami, takrat je Svet za evropska in finančna vprašanja, kateremu predsedujemo, kateremu jaz osebno predsedujem, potrdil načrt za okrevanje in odpornost za Slovenijo. To se pravi, ni točno in ni res, in to je javno objavljeno povsod. Zaradi tega pač ne bom uporabil besede, ki ponazarja vsebino, da načrt ni bil sprejet s strani Evropske komisije, kot trdi gospod Starović. Na podlagi tega je Slovenija že dobila tudi predplačilo v višini 13 % vsote, ki jo je dala. To je zneslo 231 milijonov. To se pravi, ne samo da je bil potrjen ta načrt s strani Ecofina, tudi predplačilo smo že dobili na tej podlagi. In morda še to, na podlagi česa bonitetne ocene ocenjujejo Slovenijo − to napišejo vse te bonitetne ocene v svojem poročilu. In to je predvsem upravljanje z dolgom in robustnost, kapitalska ustreznost finančnega sistema. To so tisti elementi, ki v največji meri pogojujejo ocene bonitetnih hiš, ki jih dajejo Sloveniji. Samo v informacijo, ker jaz bi vseeno toliko želel, da tukaj operiramo s točnimi podatki, ne pa z,

kako me je lahko gospod minister napačno razumel. Jaz sem na drugi strani pohvalil, da je bil načrt sprejet. Jaz sem govoril prej o osnutku, ki je bil zavrnjen, ki je bil ocenjen narobe. Potem je nastal nov, ki je bil v javni razpravi takrat. Prej je bil osnutek dejansko, ni bil še načrt, je bila priprava načrta. In nov načrt je bil sprejet. In, hvala bogu, je bil sprejet. Ampak je bila potrebna brca iz Bruslja, da smo upoštevali napotke, kako razporediti sredstva in za katere namene. Mislim, da je ta načrt neprimerno boljši, kot je bil tisti začetni osnutek. Ampak v začetnem osnutku so stale neke obljube, ker je nastajal od spodaj navzgor, kakor se je izrazil vaš minister. Jasno je povedal, kako je nastajal tisti načrt, ki je bil skupek želja občin. Smo ga imeli v rokah, smo ga videli, ga je razložil Zvonko Černač. O tem sem pisal in o tem sem razpravljal. Kar se pa tiče bonitetnih hiš, se strinjam z vami, absolutno, gospod minister, da je na podlagi tega. Ampak zmeraj tudi presojajo, kakor o vseh financah, na podlagi računovodskih rezultatov oziroma rezultatov prejšnjih let. Ko je bila prejšnja vlada,

Hvala lepa za besedo. Spoštovani predsednik, spoštovani minister, kolegice in kolegi! Očitno je, da se ta aktualna vlada požvižga tako na ustavo kot na zdravo kmečko pamet. Ustavo izpostavljam zato, ker je že v letu 2021 porabila 1,5 milijarde odhodkov, ki so seveda že porabljeni z rebalansom proračuna, v Državni zborni prišla, kar pa pomeni, da krši Ustavo v 148. členu. Zakaj 148. člen? 148. člen govori, da morajo biti vsi prihodki in izdatki zajeti v proračunu. In tudi te izjemne okoliščine, ki so v bistvu danes, veljajo ob določilih fiskalnega pravila, so še vedno v veljavi. V letu 2020 je primanjkljaj znašal 3,5 milijarde evrov, kar moram reči, da zaradi začetka epidemije, negotovih razmer, ustavitve gospodarstva je nekako logično.

Takšen minus, ki ga imamo v tem letu, me kar malce preseneča, glede na to da govorite, da imamo izjemno visoko gospodarsko rast. O izjemno nizki stopnji brezposelnosti smo bili priča in so vas polna usta, kako v bistvu delovne sile primanjkuje. Tako mi je popolnoma nesprejemljivo, da govorimo o tako visokem primanjkljaju. Za prihodnje leto Vlada napoveduje še dodatnih 2,5 milijarde evrov. Sicer bo tukaj nekaj izdatkov za covid, zdaj ne vem, če imam prave podatke, 640 milijonov, za naslednje leto 2023 pa še dodatnih 1,5 milijarde evrov, četudi bi naj po vseh ocenah imeli ponovno visoko gospodarsko rast. Nekako po zdravi kmečki pameti bi bilo trea razmišljati, da nekaj denarja tudi prihranimo za prihodnja leta. Zakaj to govorim? Ne vemo, ali bo leta 2022 ali 2023 ponovno kakšna epidemija, o kateri danes niti v sanjah ne moremo govoriti, ali pa, bog ne daj, da se zgodi kakšna naravna elementarna nesreča, ki se pa dan danes že po svetu kar precej dogajajo, in lahko se nam zgodi, da bomo še krepko rabili vsak evro in vsak prihranek bi nam bil v korist. Na astronomsko zadolževanje nas opozarja tudi Fiskalni svet. O tem niti ne bom govorila, kajti v štirih letih bo sedanja vlada ustvarila, reči in piši, 1,5 milijarde primanjkljaja. To je velik velik primanjkljaj. Vlada troši neodgovorno in zame je to skregano z zdravo kmečko pametjo. Zakaj? Ta vlada tudi na veliko zaposluje, po novem kadrovskem načrtu 600 novih delovnih mest. če bi še ta delovna mesta bila tam, kjer jih res potrebujemo, se pravi v socialnem skrbstvu, šolstvu, ampak ne bom govorila, ker mislim, da minister predobro ve, kje so ta delovna mesta, ki se na novo odpirajo. In, ja, vlaga se tudi v zidove, ampak zavedati se je treba, da je v te zidove, v te domove za starejše, v te vrtce, ki se bodo gradili z evropskimi sredstvi, treba zagotoviti kader. Pa tudi v zdravstvene ustanove, ki bodo, nam zidovi ne bodo čisto nič pomagali, če ne bomo imeli ljudi, ki bodo delali. Tako da jaz mislim, da bi prioritetno morali zagotavljati čim več sredstev za pridobivanje novega kadra. Pridobivanje novega kadra bomo pa imeli takrat, ko bomo imeli dostojne plače. In samo takrat bomo zadržali kader v Sloveniji, da ne bo odhajal v tujino. Res zelo zelo težko rečeš, ko nekako pogledaš celotni proračun, kdo je pri tem proračunu zmagovalec, kdo je poraženec. Če pogledaš celostno, lahko sicer rečeš, da se vsem v proračunu sredstva povečujejo, ampak ko nekako bolj podrobno pogledaš proračun, pa le ugotoviš, da so poraženci na prvem mestu neodvisni proračunski uporabniki, ki jim vlada potrjuje finančne načrte, a jih potem pri samem predlogu ne upošteva.

Odboru za finance − vsem tem institucijam so sredstva odmerjena prenizko. Žal amandmaji pri teh niti niso možni in tukaj gre za kršitev ustavne vloge in ustavne odločbe Ustavnega sodišča.

Jaz sem malce pogledala tudi realizacijo letošnjega proračuna in vidim, da proračunska postavka Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve socialne pomoči kar presega to oceno, ki je bila predvidena za leto 2021. Tudi tukaj se vidi, da v letu 2022 sredstva padajo oziroma bodo nižja na področju socialnih pomoči. Ampak jaz se bojim, da glede na draginjo in vse, kar se v tem današnjem času tudi dogaja, bo ta proračunska postavka bistveno prenizka. Na udaru pa imamo tudi kulturo. Ne glede na to, da je danes kolega Horvat povedal, kako uspešni so bili prejšnji ministri na področju kulture in koliko je zdajšnji minister Simoniti v letošnjem letu pridobil, ampak nižajo se sredstva za ljubiteljsko kulturo, nižajo se sredstva za založništvo, za umetnostne programe in spodbujanje ustvarjalnosti so sredstva planirana nezadostno. Je pa izjemno zanimivo, da se pa povečujejo sredstva za financiranje verskih skupnosti. Tako da mogoče mi bo tukaj lahko minister povedal, s kakšnim razlogom se na tem mestu tudi povečujejo sredstva verskim skupnostim. In ker sem rekla, da imamo na eni strani zmagovalce, na drugi strani poražence proračuna, zmagovalci proračuna pa lahko rečem, da so represivni organi, zlasti vojska in policija. Če se še malce dotaknem včerajšnjih pozivov, češ, podprite zakon o dohodnini, da bodo ljudje imeli višje plače. Ja, srednji sloj Ja, srednji sloj bo sicer res nekaj pridobil, ampak v proračunu bo približno 850 milijonov manj sredstev, zato mogoče predlagam, da se vsak postavi v svojo kožo, če bi dobil polovično plačo in bi s tisto moral živeti. Najbolj hudo pa je, da nekako tudi planiraš ta sredstva, ki jih pa potem na koncu koncev nimaš, zato me mogoče s strani ministrstva zanima, ali je zmanjšanje teh sredstev iz naslova dohodnine planirano v proračunu. Po moji oceni sicer ne, ampak zato sprašujem, če se mogoče pa motim. Treba je izpostaviti, da sta državljan in državljanka danes zadolžena za več kot 20 tisoč evrov. To so že visoki zneski in ta vlada je res naredila veliko zadolževanje. Za nekaj let nas je zadolžila in pod to vlado Slovenija drvi v napačno smer, direktno v boleč javnofinančni, ne vem, jaz upam sicer, da ne bo zlom ali pa kakršenkoli bankrot. Vse to smo že enkrat tudi videli v prvi Janševi vladi, ko je bila odlična gospodarska rast, pustile so se pa zelo zelo razstreljene javne finance, ki so jih pa reševale naslednje vlade. Hvala lepa. Hvala lepa. Replika, kolega Horvat. **JOŽEF HORVAT (PS NSi):** Hvala lepa, gospod predsednik. Saj se najbrž razumemo, če govorimo o gradnji domov za starejše, normalno, da govorimo tudi o kadrih. Tu sem hvaležen kolegici Bojani Muršič, ki je izpostavila to problematiko. Kadri so problem. Ugotavljamo jasno tudi recimo pri zdravstvenem sektorju. Žal lahko kupimo aparature, zgradimo klinike, zdravnikov ne moremo narediti od danes na jutri. Upam, da nam boste pomagali. Konkretno spet bom lokalno diskutiral. V Murski Soboti Alma Mater Europaea izvaja program socialni gerontolog in dobi na koncu naziv diplomirani socialni gerontolog. Vemo, kaj je gerontologija. Lahko rečem poklic prihodnosti za oskrbo starejših. Ampak tudi glede na to, ker smo najmanj razvita regija, Pomurje statistična regija, nam do danes, zato pravim, upam, da nam boste kaj pomagali, ni uspelo doseči, da bi program dobil koncesijo. Študentje plačujejo letno šolnino med 3 in 4 tisoč evrov. To je izjemen zalogaj. Na tem področju moramo nekaj narediti, da bomo sledili tudi vaši utemeljeni zahtevi kadri, kadri. Kar se pa tiče dohodnine, ki ste jo tudi omenjali, čeprav sedaj to ni tema, posledično seveda je, ker je proračun, jaz bi le želel, da bi tukaj razumeli, če gre za dvig splošne olajšave, vsi dobijo nekaj več, vsi dobijo nekaj več. Na letni ravni, ko bo polno uveljavljena, bo ena plača več ostala. Za kaj gre? Gre za razbremenitev dela. Delo je preveč obremenjeno, je povedal Milan Martin Cvikl v letošnjem majskem intervjuju, ki ga jaz podpišem. O tem govorijo tudi gospodarstveniki, ko sem včeraj spremljal neko radijsko oddajo. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Besedo ima mag. Dejan Židan. Hvala za besedo, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lep pozdrav gospod minister in gospod, ki sedi levo od vas, pa ga ne poznam, in tudi vsi ostali, ki ste prisotni pozdravljeni! vsi vemo, današnja razprava je shizofrena, da bolj ne more biti. Na desni strani kričite: več javnega denarja za vse, kar se pač da nameniti in hitro zmanjšujmo prilive z različnimi odpustki, kar se tiče davkov, prispevkov in ne vem še česa. Saj vsi vemo, da to v resnici ne gre. Človek ne rabi biti doktor ekonomske znanosti, da zna potegniti pod črto. In pod črto vsaj približno v nekem srednjeročnem obdobju morajo biti stvari uravnotežene, ker drugače drvijo v prepad.

Jaz vem, kakšne težave sem imel kot minister za okolje in prostor za denar, ki je bil namenjen Pomurju, 150 milijonov za izgradnjo vodovodov, pa je bilo toliko preprek. Nekatere na lokalni, še več na državni ravni, da so na koncu vsi obupali in so si ta denar že razdelili. Koliko energije sem moral vložiti, da smo na koncu tisto zgradili, kar je bilo treba zgraditi. Sem vesel, da se to tudi nadaljuje, ker so tudi, hvala bogu, projekti narejeni. Tisto, kar pa želim povedati, je, da tudi podpiram gradnjo novih bolnišnic. Seveda si pa želim, da je učinkovitost takšna, da je primerljiva z zasebnimi in s tujimi. Mene je groza, ko ugotavljam, kako draga medicinska oprema, ne samo da je neučinkovito izkoriščena, se v bistvu izloča, ker je časovna amortizacija pomembna, ne pa funkcionalna. Mene je groza, ko ugotavljam, da se za pomemben del opreme niti ne meri učinkovitost porabe. porabe. Ja, moramo, bomo, jaz sem prvi, ki zagovarjam državne bolnišnice in zdravstvo, vendar pričakujem, da delujejo učinkovito. Ker samo državne bolnišnice nas v času zavožene krize, ki ste jo na desni strani zavozili, v tem trenutku rešujejo. Državne bolnišnice, pa še enkrat poudarim, državne bolnišnice. Vsi ostali so v tem trenutku bolnikom obrnili hrbet. Državne bolnišnice rešujejo in zato podpiram. Imam pa seveda težavo, ki je naslednja. težavo, ki je naslednja. Ko opazujem desno stran parlamenta, ne morem, da se ne spomnim, kako ste vložili ustavno obtožbo proti neki vladi, ki je imela celo plus v proračunu, z izmišljenimi argumenti, kakšne grde stvari ste govorili. Jaz sem prav razmišljal, ali si naj magnetogram sprintam in vam začnem brati. Ker bomo še en dan in pol o tem debatirali, predlagam vsem poslankam in poslancem na sredini in na levi strani, dajmo si to sprintati pa samo to prebirajmo. Da bodo ljudje videli, s kom imamo opravka. Res je, da v politiki izrečena beseda hitro izgine, obudiš jo pa samo tako, da jo prebereš. Vsaj v Državnem zboru še imamo magnetograme. Dajmo si, spoštovane poslanke in spoštovani poslanci, začeti malo printati in prebirati. Naslednja stvari, ki bi jo rad povedal, je nekaj, kar je povsem nesprejemljivo. Ja, denarja na vseh področjih več, tistemu, kar ne funkcionira, tako vsaj vi razmišljate, da ni prav, če sodstvo funkcionira, pa zmanjšamo denar. To je pospešena pot v smeri Madžarske, Poljske in še koga, v smeri avtokratskih, diktatorskih režimov. Povejmo to jasno, glasno in razumljivo vsem. V smer avtokratskih režimov. Kako vam je sploh prišlo na misel, da ko skoraj vsem zvišujete sredstva, sodstvu, ki mora delati še bolj učinkovito − tisti, ki kršijo zakonodajo, morajo biti hitro pripeljani v črtasto uniformo − pa sredstva zmanjšujete. To vi počnete. Pa še ena točka, ki je veliko tveganje. Mislim, da sem včeraj ponovno dobil odgovor od ministra za pravosodje − se bomo o tem pogovarjali v ponedeljek nekoliko več z njim si dopisujem glede delegiranih tožilcev. Meni je sedaj povsem jasno, zakaj boste naredili vse, da jih ne bo. Na to je bilo opozorjeno že v članku ene gospe, ki je včasih vodila tožilski svet, ko je omenila, da misli, da so primeri iz Slovenije na čakalni vrsti. Sedaj ko opazujete Hrvaško, boste vse naredili, da teh tožilcev v obdobju vašega mandata ne bo. Tisto, kar pa delate, kot talca talca ste vzeli Republiko Slovenijo, ker usmeritev Evropske unije, da če dobiš evropska sredstva, boš pa že delal zakonito in dovolil nadzor, pa mora biti splošno sprejemljiva. In to se sedaj v Sloveniji ne izvaja. Tako da, spoštovane in spoštovani, veliko obljub, denar, ki ga ni, velika tveganja, napad na sodstvo.

Prosim, da se prijavite. Hvala lepa. Gospod minister, Hvala lepa, spoštovani predsednik, za besedo. Najprej moram povedati, da mi nobenemu nismo zmanjšali denarja, nobenemu nismo iz tega proračuna nič vzeli. To sem povedal že tudi na Odboru za finance. Gre za to, da vsi uporabniki proračuna, tako pravosodni, nevladni kot vladni, imajo proračun za leto 2022, ki je bil določen v lanskem letu. Nekateri vladni uporabniki, nekateri nevladni uporabniki in pravosodni proračunski uporabniki pri pri njih ni bilo upoštevan predlog, ki so ga dali pri spremembi proračuna. Tukaj lahko povem, ker govorite o pravosodnih proračunskih uporabnikih,

V spremembah so predlagali še tri milijarde 846 in 21 evrov. In to ni bilo upoštevano. Ni bilo nič znižano, samo ni bilo upoštevano.

če bo takrat, to bo že po volitvah, kakorkoli že upoštevala to in kakorkoli ne bo dopustila, da pravosodni proračunski uporabniki ne bi mogli delovati v skladu z njihovimi nalogami in njihovim poslanstvom. Se pravi, tukaj gre za 3 milijone 800 od skoraj 250 milijonov. Nevladnih proračunski uporabniki, kot so predsednik republike, Državni zbor, Državni svet, Državna volilna komisija, Varuh človekovih pravic, Informacijski pooblaščenec, Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu, Ustavno sodišče, Računsko sodišče, Državna revizijska komisija, Komisija za preprečevanje korupcije, Fiskalni svet, Zagovornik načela enakosti, ter Slovenska akademija znanosti in umetnosti,

in ni jim bilo upoštevano tisto, kar so v svojih proračunskih načrtih predlagali, sprememba, to je za skupaj milijon 895. Tudi če bo tukaj prišlo do tega, da ne bodo mogli delovati, potem je vsekakor možno, da ta denar dobijo. Vendar tukaj bo vlada poskrbela, da bodo delali v skladu s svojimi nalogami, poslanstvom, s tistim, kar dejansko so, da bodo neodvisni in samostojni tako pravosodni uporabniki kot nevladni uporabniki. Jaz tukaj govorim o številkah, koliko ni bilo upoštevano in koliko sredstev imajo dejansko zagotovljenih. To se pravi, da nobenemu nismo zmanjšali denarja, nismo pa upoštevali teh sprememb. Teh sprememb tudi nismo upoštevali pri proračunskih uporabnikih, kot sta Ministrstvo za delo, Ministrstvo za kulturo, tako da s tega zornega kota niso nič v posebnem položaju in nič drugače in nobenih asociacij ni tukaj, da bi šli v katerokoli smer. S tega zornega kota je zagotovljeno delovanje vseh teh inštitucij kot tudi vladnih proračunskih uporabnikov. Drugo, kar bi želel še tukaj omeniti, vsi prihodki in odhodki so v proračunu. Tukaj ne gre za to, da bi se kršila katerakoli ustavna ustavna norma. Nenazadnje je to potrdil tudi Fiskalni svet. Predsednik Fiskalnega sveta je na Odboru za finance povedal, da ni da ni nobenih težav glede pravne ureditve oziroma morebitne pravne spornosti teh proračunskih aktov, kar pomeni, da so v skladu s slovensko pravno ureditvijo. pravno ureditvijo. Na eni strani je očitek, da imamo primanjkljaja 4 milijarde, tukaj je gospa Muršič očitala te 4 milijarde. mi nismo v normalnih finančnih razmerah. Mi financiramo covid. Če tako rečete, da naj nehamo financirati vse odhodke v povezavi s covidom Ne, ne, če očitate te 4 milijarde, potem pričakujem, da poveste, katere odhodke naj v zvezi s tem črtamo v povezavi s covidom. Mi nismo v normalni finančni situaciji zaradi epidemije in ker proračun financira covid

Seveda jaz pričakujem, da tukaj, glejte, na eni strani mi očitate prevelik primanjkljaj, na drugi strani govorite, da smo dali premalo za kulturo, vsaj za nekatere namene,

Mi imamo primanjkljaj zaradi covida in kultura ima 240 milijonov. 240 milijonov je dobila kultura. Vse prejšnje vlade so dale za kulturo največ 170 milijonov.

dolg na prebivalca znaša, kot ste rekli, 20 tisoč evrov. Vendar tukaj občani, prebivalstvo − to ni njihov dolg, da ne bo kdo tako razumel, ker se večkrat govori o tem. Je eden izmed kazalcev,

Lep pozdrav! Jaz bom govorila predvsem o področju sociale in zdravstva. Ampak zdaj na začetku pa še enkrat: 10 milijard izgube, primanjkljaja ste pridelali v treh letih. In samo polovico od tega gre za covid. Minister, ne zavajajte, da se zadolžujemo in ustvarjate primanjkljaj samo za covid. 5 milijard bo šlo za reševanje covidnih problemov, 5 pa za vaše želje. In ne govorite vedno znova, stokrat vam pokažem, še stoprvič ali pa stodrugič, samo to zeleno je covid in v letu 2022 imate predvideni 2,4 milijarde. Samo 640 milijonov za covid, vse ostalo za vaše želje. V letu 2021 od 4 milijard samo 2,2 milijardi za covid, vse ostalo za vaše želje. Lahko so prave, lahko niso prave. Mi bi verjetno naredil drugače. Samo pri številkah se pa res ne sprenevedajmo, tako da primanjkljaj, ki ste ga ustvarili, samo polovico ga gre za reševanje covidne krize. Sociala. V naši stranki nikakor ne moremo pristati, da boste dogovor, ki ste ga podpisal o dvigu plač, prevalili na upokojence. Pokojnine ste jim v letošnjem letu dvignili za 2,5 %, oskrbnino v domovih za starejše jim nameravate oziroma ste jim že povedali, da boste dvignili skoraj za 6 %. Luknja v njihovih denarnicah bo še večja. Zato smo vložili amandma. In tako kot ste zagotovili, mislim da 28 milijonov za lokalno samoupravo, pričakujemo, da ta amandma podprete vsi tisti, ki govorite o upokojencih, in tudi zagotovimo denar za to, da se oskrbnina v domovih za starejše ne bo dvignila zaradi, še enkrat ponavljam, vašega dogovora, ki ga podpiramo. Podpiramo dogovor, da se plače v zdravstvu in socialnem varstvu zaposlenim dvignejo, ampak ne morete dela, ki gre upokojencem, prevaliti na njih. Zato apel, da podprete naš amandma in ta denar zagotovimo znotraj gromozanskega proračuna 14 milijard. 37 milijonov naj bi to bilo. druga stvar, za katero zadnjič nisem dobila odgovora na odboru, so investicije v zdravstvo. Kakšen mesec nazaj ste z velikim pompom in tukaj velikim soglasjem sprejeli Zakon o investicijah v zdravstvo, ki je težek približno 2 milijardi v desetih letih. Zelo natančno je napisana časovnica zagotavljanja tega denarja po letih. V V drugem in tretjem letu veljavnosti, ker zakon velja že za letošnje leto, se pravi v letih 2022 in 2023 vi pustite za 130 milijonov evrov luknje, glede na zakon. Po zakonu bi moralo biti denarja za te investicije zagotovljenega skoraj 200 milijonov. 197,6 milijona evrov, tako piše v zakonu, leta 2022 in 220 milijonov, natančno 219,7, v letu 2023. Veste, koliko ste vi zagotovili denarja? 374 tisoč. Dobro poslušajte, 374 tisoč za primarno raven in 142,5 za sekundarno in terciarno v letu 2022. Ko to seštejemo, pridemo do številke 142,8 milijona. To je posebni del proračuna, stran 24 od 49. 49. Po zakonu pa rabimo zagotoviti 200 milijonov. Kje se je izgubilo 60 milijonov, minister, oziroma zakaj ni zagotovljeno toliko, kot ste zapisali v zakon? Če gremo v načrt razvojnih programov, to je tako obsežen dokument, toliko da si ljudje predstavljajo. Jaz sem si sprintala del, ki se nanaša na zdravstvo še enkrat, posebej, kjer je zgodba še bolj žalostna, ker od posebnega dela, to je drugi del proračuna, do načrta razvojnih programov, to je tretji del proračuna, ste izgubili še 10 milijonov. V načrtu razvojnih programov, stran 175 od 228, še takole vam pokažem, je zagotovljenih samo še 132 milijonov. Samo še 132 Kje je razlika do 200 milijonov? Natančno, do 197,6. Tako natančno številko ste zapisali v zakon. Kje se je izgubilo teh 60 milijonov? Ker če jih ni v posebnem delu, če jih ni v načrtu razvojnih programov, potem jih ni. Vsaj včasih je bilo tako, da so stvari morale biti transparentno prikazane v teh dokumentih. Lahko grem še naprej, na leto 2023, pa bom samo povedala, da v letu 2023 je ta razkorak še večji, manjka vam 70 milijonov, skupaj torej 130 milijonov evrov. Toliko o tem, kako ste s ponosom sprejemali zakon o investicijah v zdravstvo, polna usta so vas bila in takšen proračun je razlog, da smo se v naši poslanski skupini edini takrat vzdržali, zato ker smo vedeli, da to, kar piše v tistem zakonu, ne bo realizirano. Proračuna za leti 2022 in 2023 to kažeta. Seveda bo prišla nova vlada, vi boste zamenjali stran in boste takrat klicali in vpili, kje je ta denar, kako naj zagotovimo dovolj denarja za zdravstvo. Ampak vseh teh vaših grehov se v naslednjih štirih letih ne bo dalo popraviti. Ne bo! Na žalost. Ampak zakon je zakon. Sami ste si zapisali te številke, zdaj jih pa ne spoštujete. Res bi želela jasen odgovor, kje se je ta denar izgubil oziroma zakaj ga ni zagotovljenega toliko, kot piše v zakonu. In še ena, štirinajstih milijardah malenkost, ampak za marsikoga ogromno. To je amandma, ki smo ga vložili v Poslanski skupini SAB, amandma, ki bi povečal denar za pomoč ljudi v stiski, za duševno zdravje ljudi. Ta kriza je pustila ogromno ran na ljudeh, še posebej na otrocih. Jaz vas prosim, da slišite apel strokovnjakov, ne nas, kliničnih psihologov, psihiatrov. Ti ljudje prosijo in apelirajo, da pomagamo. Gre za nekaj sto tisoč evrov, ki bi omogočili, da se programi izvajajo hitreje, da otroci hitreje pridejo do pomoči. Nekaj sto tisoč evrov za otroke. Jaz si iskreno želim, da ne glede na to, da ste mrtvo hladno na odboru glasovali proti temu, proti pomoči otrokom, denarja, ki je danes zgotovljen, je premalo. To ni naša ocena. To je ocena tistih, ki se ukvarjajo s to pomočjo. Res, poglejte, kaj se dogaja, poglejte, koliko se je število otrok, ki potrebujejo pomoč, povečalo. Poglejte, koliko se je povešalo število samomorov med mladostniki. To so številke, ki nas morajo skrbeti. Zato še enkrat prosim, da ta naš amandma za pomoč mladostnikom, otrokom v stiski podprete. Ne bo zaradi tega proračun padel, ne bo, verjemite, da ne bo. Če ste našli 27 milijonov za občine, za župane, potem tudi zaradi teh nekaj sto tisoč evrov ne bo konec države in tega proračuna. Res, minister, želela bi slišati, kje se je izgubilo za investicije teh pomembnih 130 milijonov v dveh 60 v letu 2020 in 70 v letu 2023. Lahko vam še enkrat preberem številke: 142 milijonov ste zagotovili v posebnem delu proračuna, to je finančni načrt Ministrstva za zdravje, 10 milijonov ste po poti do načrta razvojnih programov izgubili, ker ste očitno namenili za neke druge stvari, čeprav piše tukaj za investicije. Tam je samo še 132 milijonov, pa sem bil dobra, sem upoštevala višjo številko, ko sem iskala razliko. Treba bi bilo pa 200 milijonov.

Hvala, predsednik, za besedo. Spoštovani minister! Včeraj sem sicer govoril dobre pol ure in mučil vašo državno sekretarko.

Pa ne samo zaradi nas, zaradi državljank in državljanov, ki nas tudi spremljajo in želijo določene odgovore. Na kratko. Jaz sem si pripravil preglednico petletnega proračunskega obdobja zaradi boljšega razumevanja, da se lažje pokažejo določeni premiki oziroma smeri, kam gre ta proračun, kam gre naše financiranje javnega dolga. letu 2020 in letu 2021 so bili na strani potrošnje zelo visoki premiki, visoko trošenje, predvsem pa potem tudi v letu 2022, to je proračun, ki ga danes tudi obravnavamo. Seveda se pa potem leta 2023 nekako ustavi. Pa gremo nekako po vrsti. Včeraj nisem dobil odgovora na postavko na prihodkovni strani za leto 2022, kaj predstavljajo trošarine, da so praktično na nižji ravni kot v letu 2019, kljub temu da se rast BDP po Umarju vsa leta povečuje, razen leta 2020, ko je bil padec, in da že v letu 2021 presegamo leto 2019. Ampak trošarine so celo nižje kot v letu 2019. In to kar za 80 milijonov. Najpomembnejša postavka na prihodkovni strani, kjer pa res želim odgovor, spoštovani minister, dohodnina. Gre za to novelo, ki je v obravnavi, ki nas čaka v prihodnjih tednih.

da se ta novela sprejme in da bo prihodkov iz dohodnine v proračun za leto 2022 manj. Seveda je izračunano cirka 246 milijonov primanjkljaja. In ker ste vi celo nekoliko znižali glede na leto 2021, na drugi strani pa če upoštevamo rast BDP, je potem za leto 2022 upoštevano že manj dohodnine. Druga slika pa je potem za leto 2023, če si lahko dovolim, ko pa je potem zopet povečanje, čeprav vemo, da če bo ta novela dohodninskega zakona sprejeta, se tudi za leto 2023 predvideva potem 191 milijonov manj prihodkov v državno blagajno.

je zelo dobra slika. Kot mi je včeraj tudi državna sekretarka obrazložila, je skoraj 250 milijonov teh sredstev tudi za investicije iz NOO že predvideno v letu 2022.

Vse primerjam na leto 2019 z razlogom, kajti leto 2019 je bila uravnotežena bilanca. Pa ne, ker hočem zdaj kaj slabega, kot mi je tudi včeraj kolega Pogačnik nekako očital, ampak da imaš neko primerjavo, da vidimo, kam zadeve gredo. Iz enega dobrega proračuna, uravnoteženega, v nekem dobrem, stabilnem obdobju, pa da vidimo, kaj se nam zdaj dogaja.

Popolnoma druga slika je pa na odhodkovni strani. Naj začnem tako, spoštovani minister. 40,6-procentno povečanje vseh odhodkov. Brez covid odhodkov, kar je pomembno, je pa celo 34,2-procentno povečanje. V času epidemije, v času te krize ste izdatke, odhodke povečali za 34,2 %. za 34,2 %. To pomeni tisti primanjkljaj, ki se ga nikakor ne bomo mogli rešiti. To je tisti trojanski konj, o katerem govorimo, da ste ga nam vstavili za leti 2022 in 2023 bodoči vladi, katerakoli že bo. bo. Kje so največja povečanja? Tu pa res želim odgovor. Transferji posameznikom in gospodinjstvom. Seveda ste vi že v letu 2020 krepko dvignili te postavke in potem še delno v letu 2021 in pa 2022. In tu ste potem ustavili.

To želim slišati. Blago in storitve tudi za 54,3 %. Pa kje je tu upravičenost? Blago in storitve smo v tej krizi povečali za 54,3 %. Spoštovani minister, ne govorim o covid izdatkih, da bi bilo za to potrebno. Govorim o tekočih izdatkih, ki ste jih povečevali za 54,3 % v treh letih. Naslednja postavka: investicije. Hvala bogu, za 131 % smo dvignili investicije. Čudovito. Če so razvojne,. Seveda je tu notri marsikaj. Danes ste tudi ostali govorili in tudi včeraj sem poslušal še določene zadeve, kaj je s temi investicijami, ampak pomembno je, kam so usmerjene. Danes je tudi kolega Horvat veliko o tem govoril, ampak govoril je samo o nekih takšnih, bom rekel, socialnih investicijah, da jih nasprotujemo. Pa to je zavajanje. Opozicija in tudi mi v LMŠ ne nasprotujemo investicijam, ki pomenijo v zdravstvo, v dolgotrajni oskrbi in še kje ta razvoj in to, kar se je prej seveda zanemarjalo. Mi govorimo o investicijah predvsem na področju obrambe, v vojsko, ki ne dajejo nobene rasti in nobenega BDP. Predvsem nas skrbijo te visoke investicije v vojsko v tem času epidemije. Kaj to pomeni, kje je tu upravičenost? Ali veste, da je vsa ta oprema kupljena v teh bogatih državah, kjer imajo to korporacijsko industrijo vojne industrije in potem to prodajajo državam v razvoj s takimi dobički, da potem s tistimi dobički oni lahko financirajo svojo oborožitev? Nato nima pravice, da države v razvoj sili v tako visoko financiranje v vojsko in potem ne moremo namenjati tega denarja v razvojne investicije. To ni opravičilo in nikakor se s tem ne strinjam. O tem mi govorimo, o teh investicijah, te investicije nas skrbijo. Zakaj v takem velikem obsegu ravno v času krize? Pa to je nedopustno. Na drugi strani pa, ko želimo odgovore, kje so te razvojne investicije, pa jih nikakor ni. Drugo je zdravstvo, ker vemo, da smo podhranjeni. Dobro, 2 milijardi v desetih letih, upam, da jih bomo zmogli. Ampak ta proračun ne kaže na to, da jih bomo zmogli. To je pa tista druga dilema. Investicije v infrastrukturo. Seveda na dolgi rok to veliko pomeni. Ampak ali bomo zmogli v tem času krize, tega primanjkljaja, ki ga moramo reševati? To je tisti problem. Zato bodimo racionalni, ne pa govoriti sedaj o vsakem domu posebej, ki so še vedno samo na papirju, kje so šele rešitve. Bilo je rečeno, ko sprašujemo, kje so, potem ti domovi, če smo že pri tem, češ, ja, projekte je treba počakati. Sedaj vas bom pa nekaj konkretno vprašal. V vladi Marjana Šarca smo pripeljali tretjo razvojno os do realizacije. Bil je sprejet proračun s poroštvom in na krožniku smo prinesli vaši vladi, da se je tretja razvojna os začela graditi. V proračunu je bilo sprejeto, financiranje zagotovljeno, samo speljali ste in se investira. Sedaj vas pa sprašujem, kaj minister dela, sedaj ste že dlje časa na vladi, kot je bila Šarčeva vlada, kje je sedaj poroštvo za spodnji del tretje razvojne osi, spodnji del severnega dela Velenje−Šentrupert. Kako daleč ste s tem poroštvom? Ali ga boste v dveh letih spravili pod streho? Mi smo severni del tretje razvojne osi, zgornji del, spravili in se danes že dela.

informacijske sisteme, za digitalizacijo. Komu je to namenjeno? Ali bomo končno lahko informacijske sistem opremili zdravstvu, da bomo lahko naredili temeljito organizacijo, pregledno, da bo minister na mizi imel računalnik in videl po teh naših 23 bolnišnicah, kaj se dogaja, kolikšna je produktivnost posameznih zdravstvenih timov, koliko pacientov je pregledano v posamezni ambulanti po mreži standardov normativov? Ali se ve, koliko so posamezne aparature izkoriščene, da ne bomo potem tri mesece šteli, koliko ventilatorjev je v kakšni bolnišnici?

zdravniki in sestre odhajajo, ker je ta organizacija tako slaba. Seveda pa zdravstvo vodijo zdravniki in zdravstveno osebje, zdravstveni kader, ne pa ostala stroka. To so tista vprašanja, ki jih želimo slišati na področju investicij. Še to na tem področju, spoštovani minister, zelo pomembno vprašanje. Vi imate velikega jokerja v tem trojanskem konju za leto 2022 in za leto 2023. To so rezerve. Nikoli v zgodovini še niso bile rezerve tako visoke. Povprečno 800 milijonov vsako leto. V letu 2019 so bile 200 milijonov. Čemu so namenjene te rezerve? Jaz pravim, da je to vaš velik joker, ki ga boste s prerazporejanjem uporabili tam, kjer bo manjkalo, kjer ne bo prihodkov, kjer bo zmanjkovalo. Pa niti ni tako slaba zadeva, če bi tako rekel, ampak nas zanima vsebinsko, čemu je namenjena. Pa to ne mislim tako slabo, samo povejte, razložite zadevo. Zakaj so v tem času te rezerve tako visoke? Kje se bojite, da bo prihodkov manj? Kje se bojite, da bo recimo iz evropskih sredstev manj denarja, da se bodo pokrivale investicije? Ali so te rezerve namenjene ravno za te transferje, ki ste jih za 50 % povečali, za blago in storitve, ki ste jih povečali za 54 %? %? Vsebinsko nam razložite, ne tako politično. Konkretno se pogovarjajmo pa bomo imeli več od tega v tem državnem zboru in tudi za ljudi, če bomo bolj odprti in se bomo o tem pogovarjali. Ta proračun, ki je na mizi za leto 2022 predstavlja 21,6 % primanjkljaja, 2 milijardi 472 s covid izdatki, ki jih je še 640 milijonov. Če pa covid izdatke damo stran, pa je ta primanjkljaj še vedno 16 %, glede na dosežene prihodke. Še vedno 16 %. In o tem vsi govorimo, na to vsi opozarjamo. Brez covid izdatkov, če to damo stran, je proračun nevzdržen, so javne finance nevzdržne, ker tega ne prenese, in to zaradi bistveno previsokega trošenja v letu 2021 in tudi še v letu 2022. Tu je tisti problem, ki se ga bojimo, ne pa tisto populistično, zdaj smo pa proti nekim investicijam in ne vem kaj še vse. Ja, vse si želimo, ampak realna slika je pa tukaj.

kjer je največji riziko, kako bo lahko država Slovenija to v prihodnjih letih pokrivala. Tudi moje projekcije, ki sem si jih sam naredil, če v naslednjih petih letih

dosegli v osmih letih. Ampak rekel sem, če se odhodki sploh ne bi več povečevali. Zdaj mi pa povejte, kako boste vi povedali javnim uslužbencem, da plače ne bi rastle. Kako boste povedali občinam, lokalnim skupnostim, da se povprečnine ne bodo dvigovale? Kako boste povedali upokojencem, da za pokojnine iz državne blagajne ne bomo pokrivali razlike? To so tista vprašanja, ki se jih zavedamo, da bo treba v prihodnjih vladah te zadeve reševati in stopiti pred ljudi, pred sindikate, pred občine, da bomo to zagovarjali. Če pa nam bodo Evropska komisija in evropske banke zaprle pipice za zadolževanje, pa tako vemo, kje smo. Pa še okrog teh obresti, recimo, ko je tudi toliko populizma okrog tega. Obresti je že naša vlada Marjana Šarca bistveno znižala. Povprečna obrestna mera zadolževanja je bila 0,5 %. Vsaka vlada, vsak finančni minister je dolžan to delati. Ko

in normalno je, da je dolžan finančni minister in vlada to izkoristiti. Hvala bogu, to ste naredili, čeprav iz nekih projekcij tudi kaže, da ste celo eno zadolžitev naredili po višji obrestni meri, kot je bila v času vlade Marjana Šarca, kjer so bile povprečne obrestne mere še takrat višje. Še se bom dotaknil teh investicij. Bilo je rečeno, koliko imate vi v planu investicij. Ampak samo takole vprašam. Glejte, izvedene investicije v letu 2019 so bile 938 milijonov, 2020 so bile nižje, 889 milijonov. Pa to še razumem, bilo je leto te krize, epidemije, in je bilo verjetno težko vse te zadeve realizirati. V letošnjem letu 2021, minister, to je tudi vprašanje, milijardo 513 investicij je predvideno. Koliko bo dosežene konec leta? Mesec dni nazaj, vem, da je bila cifra še 500 milijonov To je pa tisto vprašanje, ko se na eni strani hvalimo, kaj je na papirju, na drugi strani pa, kako to realizirati, kako so projekti pripravljeni. To se pravi, če je še na papirju, se ne moremo hvaliti, ampak šele potem, ko bo realizirano. Vemo pa, da z investicijami je križ tudi zaradi naše debirokratizacije in vseh ostalih problemov, ki jih imamo. Tu, minister, želim, da daste teh nekaj odgovorov. Preden pa zaključim, bom pa še enkrat poudaril. Slovenija v vsaki krizi,

In ko se že dvignemo na neko raven, tudi leta 2019 smo se približali, smo bili na 80 %, tudi podatki za 2020 še kažejo, ampak ne verjamem, da bomo tu ostali. Potem v taki krizi vedno pademo in potem se znova pobiramo in se približujemo. Na desni strani govorite, kako se bomo takoj približali najboljšim, Slovenija bo šla po poti, da dosežemo najboljše. Ja, ljubi bog, najprej moramo vsaj povprečje Evropske unije doseči, pa smo še 20 % za temi rezultati. Seveda je cilj, se spomnim prvi cilj 2018, ko sem prišel v ta Državni zbor, ker sem poslušal te podjetnike, ki so si zadali cilj 60 tisoč dodane vrednosti, zdaj pa je niti 50 ne dosegamo. Seveda to je tisti pravi cilj, ampak v petih, desetih letih, če bomo mi dosegli 60 tisoč, bodo ostale države, ki so zdaj pred nami, tudi dosti višje.

Na nekaj vprašanj bi vsekakor odgovoril. Najprej glede zdravstvenih investicij. Eden izmed virov za financiranje zdravstvenih investicij je tudi proračunski sklad. trenutno sedaj 42 milijonov. Se pa seveda financira na to, koliko je dejansko porabljenih. Tako da tukaj jaz mislim, da denarja za zdravstvene investicije vsekakor ne bo zmanjkalo. Drugo, kar bi rad v zvezi s tem povedal, je predvsem s to zadnjo razpravo. Glejte, Slovenija ni najslabša. Vi ste rekli, da je Slovenija najslabša in da najslabši konec potegne. Jaz imam tukaj Eurostat

Jaz jih ne bi tukaj našteval, je pa to na Eurostatu. Če gledam pa rast bruto družbenega proizvoda in odboj, je Slovenija med tistimi vodilnimi državami ali pa vsaj v prvi polovici evropskih držav. Ta pesimizem in to slikanje Slovenije, kako je slaba, jaz ne vem, komu koristi, še posebej če to ne temelji na nekih zanesljivih podatkih mednarodnih agencij. Drugo. Mi nismo država v razvoju. Morda se je ta termin kdaj v neki drugi državi uporabljal, ampak mi nismo država v razvoju. Mi smo med državami po razvitosti, lahko rečemo, nekje v sredini Evropske unije po vseh teh kazalcih. Boljši smo vsekakor na področju nezaposlenosti, bolj zaposlujemo, vsekakor imamo manjšo nezaposlenost, veliko manjšo, med vodilnimi smo tukaj. Skrbimo za ljudi, če tako gledamo. Dajemo jim posel. Poglejte si podatke. Poglejte si evropske podatke, ne podatke Ministrstva za finance. Poglejte si podatke Mednarodnega denarnega sklada. Tako da s tega zornega kota tukaj ni tako črno, kot vi želite naslikati to deželo.

Govorimo o 2,3 milijarde. Če teh investicij vsako leto v letu 2022 in v letu 2023 ni, če damo te investicije proč, se pravi, da jih enostavno ne izvajamo, ne izvedemo, potem je proračun uravnotežen, blizu smo. Ampak tukaj se je celotna Evropa odločila, da bo to krizo ne samo premagala s tem, da bo naredila konec na področju zdravstva s širjenjem covida, ampak da bo tudi investirala v zeleno in v digitalno, kar bo celotni Evropi prineslo primerjalno prednost tudi v primerjavi z drugimi kontinenti. Tukaj so te investicije in tukaj lahko govorimo, da se se je ta primanjkljaj pokazal v celi Evropi in cela Evropa bo dejansko zmanjševala ta primanjkljaj, nekatere države bolj nekatere manj. Tudi mi smo tukaj nekje v sredini. Če govorimo o dolgu, to je nehvaležna tema, če se primerjamo z drugimi državami, kako so zadolžene glede na bruto družbeni proizvod, glede na evroskupino, smo v prvi polovici manj zadolženih držav. Če pogledamo strukturni primanjkljaj, ki ga Evropska komisija izračunava, ga pa ne upošteva pri oceni, ker ne veljajo fiskalna pravila, ampak govorimo o strukturnem primanjkljaju, tam smo med slabšimi, drugi najslabši po statistiki. Še enkrat, ne velja, ga izračunava, ne ocenjuje pa države na tej podlagi, in je tudi ne bo v letu 2022, ker upošteva izredne razmere, izredne finančne razmere, ne v pravnem smislu, če želite ustavnem smislu izrednih razmer, ampak razmer, ko so odhodki bistveno večji zaradi krize. Neposredni odhodki in, tukaj si lahko zatiskamo oči ali ne, tudi posredni odhodki glede te krize.

psihičnih, psiholoških težav in je treba to dodatno financirati. Ali bo zdaj ta strošek direktno povezan s covidom ali ne, ampak vsekakor ima tudi delno zaprtje države, določenih dejavnosti in tako naprej vpliv na drugačen način življenja v sociološkem smislu, v psihološkem smislu in tako naprej in na otroke. In tudi to je treba upoštevati, se popolnoma strinjam. Ne moremo gledati samo bilanc prihodkov in odhodkov, treba je gledati vsebino za tem. Tukaj se strinjam, da je treba vlagati v ljudi. Glede na to da je bilo tudi že danes razprava o tem, da manjka določenih poklicev na področju zdravstva, da manjka določenih inženirjev oziroma manjkajo inženirji na področju strojništva, na področju informatike in tako naprej, je vlada že spremenila uredbo o financiranju univerz, kjer so določena merila, na podlagi katerih univerze dobijo

FDV in tako naprej. Na drugi strani pa premajhen vpis na področju medicine, na področju informatike in tako naprej. In to je določeno z uredbo, ki določa financiranje univerz. Vlada je to spremenila in povečala število vpisnih mest na informatiki, fakulteti za elektrotehniko, na medicini in tako naprej, da je to prilagodila. Prej je pa deset leti bilo to nespremenjeno in se je s tem živelo in nihče ni na to gledal. Ampak ta vlada je pa to naredila, ko govorimo o teh ukrepih. S tega zornega kota vlagamo tudi, če želite, v človeški kapital, da se tako izrazim. Morda komu ne bo všeč beseda kapital, kakorkoli že, tudi v ljudi, če želite, v razvoj, ljudi in v razvoj tega, da se dejansko zagotovi profil ljudi ali pa poklice, po katerih je povpraševanje na trgu, ki manjkajo. In to se danes ve, kateri so. Drugo glede investicij. Še enkrat, brez teh investicij imamo lahko izravnan proračun. Te investicije sem navedel, lahko jih še enkrat navedem, katere so, so v različnih fazah. Vsekakor delamo tudi na tem s spremembo gradbene zakonodaje, s spremembo zakonodaje, ki ureja lokacijsko umeščenost posameznih stavb, z debirokratizacijo, da ti postopki potekajo hitreje. Tudi tukaj so številne administrativne birokratske prepreke, vendar ne na račun transparentnosti in zakonitosti pri dodeljevanju kakršnikoli dovoljenj za gradnjo in tako naprej. tako naprej. Jaz sem jih že naštel, jih bom še enkrat našte Bil je razpis na Ministrstvu za šolstvo za 40 vzgojno-varstvenih ustanov, šol, telovadnic, vrtcev in tako naprej.

Ugotovili smo tudi, da ni bilo investirano v te šole, v te strehe, v te stavbe dolgo časa nič in občine niso imele zadosti denarja, da bi to financirale, ker jim prejšnje vlade niso dale zadostne povprečnine. To smo spremenili in smo več dali lokalnim skupnostim, ker one najbolje vedo, katero okno je treba popraviti v v nekem kraju, v neki šoli in tako naprej. Sigurno bolje ve kot minister, ki je pristojen za to področje. In to smo naredili. Zdravstvo podobno.

Če govorimo o cestah. Seveda imamo tudi ceste in tretjo razvojno os smo začeli graditi. Zahvaljujemo se vaši vladi za vse, kar ste naredili v zvezi s to tretjo razvojno osjo, vendar mi s tem nadaljujemo ali pa odpiramo kakorkoli že. Se opravičujem, nisem toliko blizu gradbeništva, da bi vedel, kako je. Vem pa, da se tretja razvojna os gradi brez kakršnikoli problemov. Z garancijami ali brez ni nobenih težav. Tudi železnica se gradi. Ne bi šel sedaj še enkrat v vse te projekte, ki se gradijo. Ja, gradili bomo brez aneksov. Da ne bomo potem poslušali, kako je to. Ali pa samo z nujnimi aneksi, bom vzel besedo nazaj. Ne s takšnimi, kot je to bilo. Vsekakor bomo vse to zelo natančno proučili, tudi vse anekse. Tako da s tega zornega kota bodite prepričani, da bomo zelo natančno proučili te anekse. Ker na eni strani nekateri zahtevajo anekse, na drugi strani bodo govorili, kako se povečujejo primanjkljaji. tukaj je tudi treba morda neko drugo prakso vzeti, kot je bila praksa v preteklosti. Ja, tukaj sedaj že govorite, kako ne moremo brez aneksov. Nisem strokovnjak za to, vendar zelo restriktivno. S tega zornega kota ne mislimo nobenega uničiti ali karkoli. Ampak vsi pričakujejo že anekse. anekse. Pogodbe so znane in tukaj bo treba upoštevati tudi restriktivni pristop s tega zornega kota. Kako so prihodki določeni? Prihodki so določeni na podlagi Umarjevih kazalcev in Umarjeve napovedi. Upoštevani so tisti, ki morajo biti v skladu z zakonom o javnih financah tudi opredeljeni tukaj v tem proračunu. Hvala lepa.

Odločili ste se, zmanjkalo je denarja za zakon, ki ste ga sprejeli, in pač niste zagotovili toliko denarja. To je dejstvo. Sedaj vam bom prebrala, koliko denarja ste namenili za katero investicijo, ker tukaj piše proračunski sklad.

Proračunski sklad je, ker mora biti, vključen v ta del. Ampak beri in piši, zagotovili ste 60 milijonov manj, kot bi jih bilo treba. Zanimiv je podatek, ker imate v teh NRP tudi projekt Investicije v slovensko zdravstvo po zakonu o investicijah za obdobje 2021−2031, to je ta 2- milijardni Veste, kako zagotavljate po letih denar: 64 milijonov naslednje leto, potem 93 milijonov leta 2023, potem hops na 318 milijonov leta 2024, 313 milijonov leta 2025 in milijardo 200 od leta 2025 do 2031. Tak je vaš plan in vaš načrt. Skratka, vse bodo naredili eni drugi. Dejstvo je, da v zakonu piše, da bi morali letos zagotoviti 200 milijonov. Vi ste jih zagotovili 60 manj. In to je treba povedati, ker ste bili toliko pametni, kako je ta zakon in mi smo se zato vzdržali pri tem zakonu, ker smo vedeli, kaj načrtujete. In to je način dela. Napišimo veliko, naredimo malo, vse ostalo bodo morali pa drugi. Kar se tiče pa aneksov, minister, mogoče boste res v prihodnosti delali brez njih. Danes nikakor ne delate brez njih. Dars, ki ga vodi kolega iz vaše sestrske stranke, je podpisal aneks za 900 tisoč evrov. Veste zakaj? Zato da bo naredil posel v roku, ki ga je obljubil. Zato je dobil 900 tisoč evrov, da bo naredil posel v roku, ki ga je obljubil in podpisal. Take anekse podpisujete. Lahko vam kdo verjame, da v prihodnosti ne bo tako. Danes je še kako tako. Prišel bo tudi trenutek in seja, ko bomo vse te anekse dali na mizo in vas bo hudo bolela glava. Verjamem, da vi ne veste kot minister za finance, kaj vse se dogaja po ministrstvih, ampak pri podpisovanju aneksov so ministri te vlade hudo hudo uspešni. Hvala lepa. Repliko je želel še gospod Lenart. Izvolite. **JOŽE LENART (PS LMŠ):** Da razčistiva, spoštovani minister, moje konkretno vprašanje je bilo okrog dohodnine, mi niste odgovorili, okrog rezerv, mi niste odgovorili. tretje razvojne osi sem jaz vas spraševal. Saj jaz vem, da se tretja razvojna os gradi, to je vsem jasno, saj vidimo. Spremljam, vsak dan se mimo vozim oziroma enkrat na teden.

To je konkretno vprašanje. Ostalo vem, da se gradi, saj smo pa ja vse na krožniku prinesli. Bistveno pa je, da razčistiva nekaj. Vi mi vztrajno govorite, kako je Slovenija na povprečju razvoja Evropske unije. Ni. BDP je tisti glavni kazalec, na katerega tudi vi prisegate. In tu smo na 80 %, spoštovani minister. 20 % nam še manjka, da dosežemo povprečje. To je to. Kaj pa nas opozarja Evropska komisija glede strukturnega primanjkljaja, zadolženosti, zakaj nas je uvrstila med najbolj rizično državo? Še enkrat, zato ker smo se v letih 2020, 2021 in se tudi 2022 preveč zadolžujemo. Vi pa meni odgovarjate, kako zdaj raste v teh dveh četrtletjih. Glejte, jaz se bojim, da je to sindrom mrtve mačke, ker smo se preveč zadolževali in tudi s tem smo zdaj to rast povzročili.

Spoštovana gospa podpredsednica, hvala za besedo. Spoštovani gospod minister Andrej Šircelj, drage kolegice in kolegi! Zelo sem, vesel, da sem po vseh teh postopkovnih prišel na vrsto, ampak bom poskušal razpravljati in držati nekako rdečo nit glede predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2022. Obžalujem pa, da že včeraj nisem prišel na vrsto za razpravo. Zame je proračun Republike Slovenije najpomembnejši dokument v Državnem zboru oziroma tudi najpomembnejši za celotno državo, saj na podlagi tega proračuna vidimo, katere investicije, v katero smer bo tudi plula država. Po mojem osebnem mnenju mislim, da v razvojno razvojno smer. Preden začnem s samim proračunom, se moramo tukaj o eni vsi zavedati in se tudi strinjati. Vsaj upam, da se o tem strinjamo, da smo še vedno v času nevidnega sovražnika. Nevidni sovražnik je na žalost še vedno med nami, čeprav nekateri na na žalost to še vedno zanikajo. Na žalost se še vedno nismo naučili, kaj sploh virus je. Tukaj ne gre, kdo bo boljši, kdo bo hitrejši in kdo bo bolj všečen, ampak ali se bomo držali pravil ali ne, ali so ista pravila, ki jih uspešno uvajajo v drugih državah okoli nas, uspeli držati ali se bomo sposobni poenotiti tudi mi, Slovenke in Slovenci. To je nekako predgovor moje današnje teme. Kar se tiče proračuna, ki ga danes obravnavamo, je po mojem osebnem mnenju projektno naravnan proračun. Seveda sovpada s predvolilnim časom, volitve bodo

natančno pogledamo in je tudi tukaj minister danes večkrat ponovil, vidimo, da je proračun že sedaj pozitiven, če črtamo vse investicije, ki so nekako naravnane za prihodnost. Cela Evropa − jaz bi prosil, če se ne smejete, ker jaz sem bil zelo zbran pri vaših razpravah tudi včeraj -, tuje države, Združene države Amerike in Kitajska so se na isti način odločile, da bodo z investicijami poskušale obrniti trend rast. Če pogledamo malce v preteklost, Če pogledamo malce v preteklost, in sedaj upam, da tukaj se vam ne bo smejalo, lahko primerjamo sedanjo krizo s krizo v preteklosti in kako so države na različne načine reševale to v preteklosti. Recimo new deal kot odgovor na najhujšo gospodarsko krizo v ZDA. Kako so oni reševali, drage kolegice in kolegi? A sedaj smo pa tiho? Z investicijami. Na drugi strani imamo Maršalov načrt, to je program za obnovo Evropo. Tudi z investicijami. In nenazadnje imamo tukaj načrt za okrevanje in odpornost, jaz bi ga imenoval Uršula plan, tudi z investicijami za prihodnost. Prejšnje vlade so v preteklosti zelo vlagale v mehke vsebine. Jaz sedaj trdim in tudi mislim, da delamo in vlagamo v oprijemljive projekte, ki na eni strani nižajo brezposelnost, na drugi pa dvigujejo gospodarsko rast. Če pogledamo podatke, ki jih je Evropska komisija

za Evropsko unijo. To so številke, ki so zelo jasne. Na drugi strani, kar se tiče zadolževanja. Obrestni izdatki za servisiranje dolga državnega proračuna so v letu 2020 znašali 1,7 BDP, kar je za več kot 30 milijonov evrov nižje v primerjavi z letom 2014. Na drugi strani ti podatki kažejo, da je Slovenija stabilna država, da so stabilne tudi banke. Če potegnemo vse te številke na kup, to pomeni, da čeprav se je Slovenija zadolževala kot vse ostale države v Evropski uniji in tudi po svetu, je Slovenija svojo zadolženost glede na BDP povečala manj od povprečja držav evroobmočja in tudi Evropske unije posledično, zato lahko sklepamo, da se je Slovenija zadolžila manj kot povprečna država evroobmočja, to se pravi vladi in koaliciji je s tem uspelo, da je

proračunih za leti 2022 in 2023 načrtuje preko 2,2 milijardi evrov investicij predvsem na področju zdravstva, infrastrukture, dvigujemo pa tudi povprečnine za občine za leto 2022 s 645 evrov na 647 evrov. To pomeni, kar 37 milijonov evrov več za občine. Moje razmišljanje, zato bom tudi podprl spremembe proračuna, da tisti, ki bo glasoval proti proti proračunu, proti višji povprečnini, bo glasoval tudi, da bodo občani vaših občin dobili manj denarja, kar posledično pomeni tudi manj

pokrivam. Prvo je Ministrstvo za obrambo. Veseli me, da je proračun tukaj približno malo manj kot 800 tisoč evrov, kar je 105 milijonov evrov več kot v sprejetem proračunu. Veseli me, da se sredstva za 12 milijonov evrov povečujejo Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje na skupaj skoraj 70 milijonov evrov. V preteklosti smo v Novi Sloveniji že vrnili socialno varnost pripadnikom Slovenske vojske po 45 letu za kar se zahvaljujem dvetretjinski večini v Državnem zboru. Bom tukaj postavil vprašanje, koliko stane varnost in varnost in obramba lastne države, naj si to odgovori vsak sam. Za nas, za novo Slovenijo je to zelo pomembno vprašanje in s tem tudi Slovenski vojski vračamo dostojanstvo. Druga postavka, Ministrstvo za notranje zadeve,

da vse tri skupne postavke, to se pravi migracije, mednarodna zaščita, integracija, postavka zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih in tretja postavka migracije, mednarodna zaščita, integracija v tem proračunu namenjamo skoraj 7 milijonov evrov več denarja. To pomeni, da se bo s tem denarjem lahko boljše spopadlo s tem največjim problemom, ki ne pesti samo Republike Slovenije, ampak celotno Evropo, ko vidimo

Me veseli, da je kar 274 milijonov več v sprejetem proračunu: trajna mobilnost, cestni promet, več sredstev za infrastrukturo. Tukaj res lahko povem, da me veseli, da se podeželje razvija, šole, domovi za starejše in infrastruktura. Zdaj bi rad povedal kar nekaj projektov, ki so v teku in bodo v teku: gradnja obvoznice, dveh krožišč v občini Hrpelje−Kozina, to ni moja občina, ampak je v soseščini, tudi županja prihaja iz drugega političnega spektra, ampak poglejte, kar se vlaga v infrastrukturo, tam tudi ostane. je bila pogodba za približno 10 milijonov evrov. Sami vemo, da je tam velik promet, da je promet med Starodom in Divačo skoraj 20 tisoč tovornjakov mesečno in je ta cesta zelo zelo razbremenjena. Vlaganje v lokalno, predvsem pa v podeželje. In drugi zgodovinski trenutek za Občino Ilirska Bistrica, je, da je bila podpisana pogodba o gradnji povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica–Rodik. Projekt je ocenjen na 36 milijonov evrov in v bistvu bodo dobili pitno vodo v 53 naseljih, v katerih živi 10 tisoč 600 prebivalcev, čisto na novo pa bo vodovodni sistem oskrboval 272 ljudi. In to so projekti, ki so oprijemljivi, ki so za ljudi, in to me veseli, da je

kar me veseli, jaz sam menim, da je to edina ekonomsko upravičena nova trasa avtoceste v Sloveniji in me veseli, da se tukaj gre tudi naprej. Sam proračun: zeleni prehod, digitalna preobrazba in trajnostna rast. Za konec bi pa še dve stvari rad omenil. Mene veseli, da bomo podprli reševanje vodooskrbe na področju Anhovega. Jaz upam, da bo na tem področju tudi kaj lokalna skupnost naredila, sedanja županja, da se bo tudi v njihovem proračunu to poznalo. In zadnja točka, tukaj bi res rad dal

smo ga potem dopolnili in ta dopolnjeni je bil sprejet. Nikoli ni bil zavrnjen. Sam sem član Odbora za Evropske zadeve in vaše samo insinuacije niso sprejemljive samo za mene, ampak za vse državljane Republike Slovenije. Prosim vas, pridite kdaj na Odbor za Evropske zadeve, spremljajte ta odbor in potem komentirajte. Najlepša hvala. Hvala za pozornost.

Jaz sem včeraj govoril. Gospod Černigoj, jaz sem zelo zadovoljen, da ste vi danes cel dan veseli. Ampak ko govorite o vseh ostalih in ko vidim, da vse veste, potem ste se slabo pozanimali glede Anhovega. Lokalna skupnost je za Anhovo v zadnjih treh letih naredila velike korake, da bodo imeli in da imajo dobre pogoje, da bodo imeli pitno vodo v Anhovem. Jaz vem, da vi zdaj zaradi svojega razmišljanja želite napadati lokalno skupnost, ampak je županja naredila ogromne korake in verjamem, da bo s pomočjo tudi denarja iz države lahko zagotovila,

Vsi se boste v tej dvorani spomnili ali pa tudi naprej, če vam nese spomin, smo razpravljali o tem načrtu, o tekstu, ki je bil v javni razpravi. In ta je bil raztrgan. Prišla je tudi kritika s strani Evropske komisije. Potem je bil pripravljen nov načrt, ki je bil sprejet, kar sem pohvalil, da je bil pač v skladu s smernicami Evropske komisije. Hvala.

ne bom govoril o celi zgodovini medveda, ker je brez zveze tukaj. Se bom osredotočil pa na en problem, ki je ves čas omenjen, ampak verjetno ljudje ali pa predvsem določeni poslanci, predvsem minister, me čudi, kako da ne razume, kakšna je razlika med investicijskimi nameni in razvojno naravnanim proračunom.

ne motijo investicije, ki so predvidene tukaj notri. Je ogromno investicij, saj ste sami rekli za 2,3 milijarde investicij. Investicij, ki so v glavnem v infrastrukturo, to je prva reč. Tudi domovi za ostarele so investicije. So nujno potrebne. Resnično, hvala, bomo lahko rekli vsi tukaj notri in cela Slovenija bo rekla, da je nujno potrebno. Je vse v redu in tudi tu smo za take reči. domovi za ostarele, popravljati strehe na šolah, opremljenost vojske in ne vem še kaj, to nima nobene zveze z razvojno naravnanostjo. A je to jasno ali ne? ne? A se razume, kaj govorimo kakšenkrat ali ne? Vi se non stop hvalite, koliko investicij je notri tukaj. Resnično jih je, saj resnično jih je je ogromno. Bom povedal, sem malo pogledal, kje so predvidene vse te investicije. Krožišča, ceste, šole, vse reči, in to točno pri vsakem od vaših poslancev. Točno

Sem pogledal točno, zakaj imate glasove od Polnarja non stop. Ima točno dva projekta v Šentjurju, neke šole in nek muzej, ne vem kaj je drugega, tako da ste si ga zagarantirali. Isto od nacionalistov, isto od manjšincev, ker so zelo dobri projekti za dvojezične projekte. Odlično. Mi vse podpiramo, to kupujete ljudi. Kupujete ljudi z malenkostmi, da boste pustili katastrofo za sabo. O tem mi govorimo tukaj. Glejte, moj kolega Starović zraven mene je imel prej čudovito razpravo. Čudovito. Naša kolegica Bratuškova vam vedno govori o številkah, je rojena za to. Vi minister tudi veste, za kaj gre in tudi razumem in še enkrat ponavljam, ni problem v investicijah, katere se bo delalo. Ni problem to, saj to se razume, da so nujno potrebne. Tudi bomo dali mimo ta val, katerega smo razumeli, kam te investicije bodo šle, saj se je vsak od vaših razpravljavcev, od SDS in od Nove Slovenije, hvalil, kako bo končno investicija narejena na njihovem obočju. Enega po enega, če pogledamo magnetograme, boste videli, kako so se pohvalili glede tega. V redu. Na račun koga? Na račun dveh milijard in pol primanjkljaja, ki ga imamo v proračunu, to je treba razumeti. govorite o Načrtu za okrevanje in odpornost. Blage veze nima ta načrt s tem, kar je tukaj v tem proračunu, se opravičujem, minister, ampak to je treba razumeti. Za Načrt za okrevanje in odpornost so namenjeni prisluhi potrebam podjetjem. To je prva reč, kar ne pomeni delati fasade streham, kot je rekel vaš minister Černač, ki je dal ne vem koliko sredstev za del energetske sanacije. V redu, tudi tu je potrebno in smo zadovoljni, ampak to ne pomeni prisluhniti potrebam podjetjem, da jim dajemo delo, je drugi namen. Sredstva so namenjena državi, da krepi rast in razvoj podjetij, da daste, da omogočate, da bodo podjetja razmišljala drugače. To so načrti za okrevanje in odpornost. Podpirati eko sistem v podjetjih. Ali veste, kaj to pomeni? Začeti razmišljati zeleno v podjetjih, podpirati te investicije v podjetjih. To so načrti za okrevanje in odpornost. Ne kupiti za 500 milijonov oshkoshev.

tu so, tu je načrt za okrevanje in odpornost. Jaz vem, za kaj gre, ker sem bil tudi tam in sem videli in prebral, ker me zanima. Ampak vsega tega, kar sem naštel, s to zeleno digitalno transformacijo je bilo predvideno tisto. Kje vidite vi to v tem proračunu?

Niso ceste, križišča, krožišča, tretja razvojna os … Saj tretja razvojna os naj bi bila, ker na tak način razvijemo lahko celo območje, ki se bo potem investiralo in razvijalo, tu se strinjam. osebno prej o nekih šolah, luknjah … Tu morate dati možnost, da se občine zadolžijo več, kot bi bilo potrebno, in za zmožnosti tistega dela nepovratnih sredstev, ki so povratna, da gredo v sanacijo določenih njihovih objektov, ker šole in objekti so občinski. Zato so dobili tudi več sredstev za to; ne se hvaliti v proračunih za infrastrukturne projekte. Ne govorimo v tem proračunu absolutno nič, nič ne govorimo o razvojni naravnanosti, o rasti in razvoju. Ne, ne govorimo, se opravičujem, govorimo pa o investicijah – pohvalno, saj to pravim –, ampak ne mešati dva popolnoma drugačna pojma.

Jaz sem videl amandmaje, sem pregledal amandmaje, včeraj so prišli amandmaji potrjeni od Vlade. In tako kot sem povedal že prejšnji dan, saj piše točno, se podpira, se ne nasprotuje, se podpira, se ne nasprotuje. se nasprotuje. Mislim, se ne podpira, rečemo, kot hočemo, saj je vedno isti cilj. Ne bodo sprejeti. In ta od Anhova je bil sprejet samo eden od dveh glavnih amandmajev za Anhovo. Eden, samo en! In Vlada podpira. Pa tista knjižnica, hvala bogu, vsaj tistih 50 tisoč, ampak to ni nič. So pa sprejeti vsi drugi amandmaji točno, da bodo pritisnili plus tukaj notri na proračun. na proračun. Naš, kar se mi bojimo tukaj, je tistih dve milijardi in pol, minister. Ne se hvaliti z infrastrukturnimi projekti, ne se hvaliti s tem, da se zadolžujemo, blazno se zadolžujemo. Kakšna obrestna mera bo pa jutri za vse to, za tisto dediščino? Ker to je dediščina, kar spustite vi naprej. Dediščina. Kakšna bo obrestna mera to? To je pa veliko vprašanje. Bomo govorili še potem o tem. Hvala, predsednica. Hvala lepa. Sprašujem, če je še interes za razpravo? (Da.) Vidim, da ja, zato odpiram listo prijav. Prosim, prijavite se. Imamo tri prijavljene razpravljavce. Prva dobi besedo mag. Elena Zavadlav Ušaj, za njo se pripravi gospod Jože Lenart. Izvolite. Hvala za besedo. Nisem prej želela zlorabiti, da bi dala repliko, zato sem se zdaj prijavila k razpravi in predvsem zaradi tega, ker pri takih izjavah, kot je bila s strani SAB-a podana, da je nedopustno, da se zaradi višjih plač zaposlenih prenese te stroške na oskrbovance. Taka izjava je čista dvoličnost! In zakaj je taka dvoličnost? Zaradi tega, ker se je v januarju 2020, se pravi to pod vlado Marjana Šarca, v kateri je bila tudi SAB, so se dvignile minimalne plače in te minimalne plače so vplivale tudi na dvig cen v domovih. In kaj ste naredili takrat? Takrat ste prevalili te stroške na oskrbovance oziroma na njihove svojce in to, kar danes pa želite povedati, pa da je nedopustno. Nastavite si ogledalo, kaj ste takrat naredili in kaj pa danes govorite. To je eno. Drugo pa, kadar se vas je vprašalo, takrat, zakaj pa je samo 10 milijonov namenjenih investicijam v domove za starejše, ste pa rekli, da saj je več namenjeno kot pretekla leta. Ta vlada je pa naredila razvojno naravnan proračun in tak je tudi danes v obravnavi in upam, da ga bomo skupaj podprli zaradi tega, da bomo lahko splavali iz tega cikla, ki nam ga označuje epidemija. To zavajanje in besede, da se očita nekaterim poslancem, da zaradi izobrazbe ne govorijo in ne poznajo proračuna, to je pa res nizko in podlo. Hvala.

moram danes ponovno vzpostaviti oziroma nekako odgovoriti, ker je včeraj državna sekretarka, ki vas je zamenjevala tukaj, izpostavila eno dilemo. dilemo. Na Odboru za finance sem nastopil s temi projekcijami, ki sem jih seveda pripravil iz teh proračunov vseh petih let, in sem predstavljal tudi to zadolžitev in včeraj je bilo rečeno, da je ta projekcija zelo vprašljiva. Želel bi vam še enkrat povedati, kako je ta zadolžitev sestavljena. Iz treh delov. Prvi del je projekcija zadolženosti iz proračuna samega kot takega. Prvi nivo. Drugi nivo je zadolženost, seveda iz sektorja država, vse štiri blagajne, in pa tretji nivo je pa celoten zunanji bruto dolg države. Kar je zelo pomembno, ker je vključena tudi zadolženost prebivalstva, podjetništva in celotnega finančnega sektorja. Zakaj o tem govorim? Danes je ta zadeva dokaj stabilna, ampak poznamo, kaj se je pa dogajalo v prvem desetletju tega tisočletja. Ravno v času vaše prve vlade 2005–2008 se je ravno gospodarstvo zadolžilo za 25 milijard in to je bilo v tem celotnem zunanjem bruto dolgu države. In kaj se je potem zgodilo leta 2013? Da ni prišla trojka, smo to preko bančne luknje velik del tega prenesli v zadolžitev proračunsko oziroma sektor država in zato je treba vse te tri nivoje spremljati. Kako sem jaz to predstavil? Za leto 2019 je slika jasna. Zaključene bilance, revidirano in sem točno te cifre upošteval in tudi Fiskalni svet je iste uporabil, sem iz tega izhajal. Leto 2020 je zaključeno. Točno po vaših podatkih, vse je revidirano, vse številke stojijo. Vprašanje pa je seveda že prvo leto 2021. Za 2021 sem upošteval vašo projekcijo, ki sem jih zadnjič tudi predstavil, ki ste jo dali gor, ampak vsi se strinjamo – tako vi kot jaz –, in nihče ne more vedeti, kako se bo to leto okrog zadolžitev dejansko zaključilo. Treba je počakati. Vesel bom, ko bo februar, ko bo ta zadeva zaključena, da točno številko potem vključimo v to projekcijo in da vidimo celo sliko. Seveda je pa vsako leto jasno, da je zadolžitev vedno večja, kot pa je primanjkljaj proračun. To pa je tudi dejstvo, ker je to zapletene situacija in je še kup drugih dejstev. Potem se upošteva, kaj je potem z neto zadolžitvijo, govorimo. Jasno je, ko ko neke obveznosti zapadejo, vi vzamete nov kredit, seveda po nižji obrestni meri, kar je dolžnost finančnega ministra, in se potem novi kredit zamenja s tem; seveda v teh letih, ko ni nobenega presežka, ni druge zadolžitve kot pa nova zadolžitev plus nova zadolžitev za primanjkljaje. Poudaril sem pa vedno, ko sem govoril za leto 2022 in 2023, iz proračunov, ki jih obravnavamo, sem pa vzel samo zadolžitev iz primanjkljaja in nič več. Kaj bo, je treba počakati, kakšna bo druga situacija, kajti tudi iz nekega celotnega zunanjega bruto dolga zadolževanje je lahko odvisno, kako bo potem ta cifra. lahko je celo manjša. Tudi v letu 2020 ste najeli neke kredite kot predfinanciranje že za leto 2021. Vse te stvari je treba upoštevati, ampak pustimo, da ne zapletamo, ker tudi ljudje nas težko razumejo. Ampak še vedno vztrajam, da je bil dolg na državljana 31. 12. 2019 15 tisoč 114. Vzel sem število prebivalcev v tem obdobju 2 milijona 100. Zaokrožil sem pa sem vsako leto isto število prebivalcev vzel. Danes je ta dolg na prebivalca že presežen 20 tisoč 525 na prebivalce. Konec leta 2023 po tej projekciji, da vzamemo dodatno zadolžitev samo iz primanjkljaja, pa že presega 23 tisoč evrov na prebivalca. To pa pomeni 53-procentno povečanje. Na drugi strani iz Umarja, ko vzamemo pa rast BDP, s 48,4 milijarde 2019

To je tista realna slika. Še enkrat poudarim, kdo nam bo pa zagotovil, da bodo tudi plače v tem obdobju šle za 53 procentov gor, da bi potem lahko rekli, da realno je dolg nekje enak. Še enkrat podkrepim. Statistični urad Republike Slovenije je vaša služba, Vlade. Je tako? In zadnji uradni podatek četrtletni dolg sektorja država 30. 6. 2021 je bil dolg že 39 milijard pa pol. To se pravi, da sem se pri teh projekcijah zelo potrudil in vzel neke številke, ki naj bi držale. Seveda je pa potem treba konkretno počakati, kako se bo vse skupaj izšlo. To se pravi, da je dokaj realna slika ta moja predstavitev, ki sem jo dal. Z veseljem bom pa te številke zamenjal takrat, ko bo končano in bo slika jasna. Hvala.

dam še eno informacijo. Verjetno veste, da v Zakonu o izvrševanju proračuna je vedno določena maksimalna zadolžitev države. Tako da se tukaj Vlada ali pa minister za finance ne zadolžuje toliko, kolikor bilo to po njegovem, ampak mu ta državni zbor z Zakonom o izvrševanju proračuna določi, kolikšen je maksimalni obseg zadolžitve. V bilanci je seveda tudi vedno jasno, koliko je na eni strani maksimalno možen obseg zadolžitve in na drugi strani tudi vračilo tega dolga, tako da tukaj imamo potem te neto rezultate. To je prvo, kar bi želel dodati k vaši analizi. Drugo. Govorili ste o tako imenovanem bruto dolgu, ki vključuje tudi zadolžitve podjetij, zadolžitve prebivalstva. Poglejte, niti inštrumentov niti pooblastil, da bi vplivala na zadolžitve posameznikov. Ali se posameznik zadolži zato, da bo kupil neko zadevo, kolo ali avto ali karkoli, to je stvar posameznika. Ravno tako glede podjetij. Vemo tudi, da imamo odprt trg glede kapitala, kar pomeni, da podjetja, posamezniki imajo lahko račune in se lahko zadolžujejo, ob tem da seveda te račune prijavijo Finančni upravi kjerkoli. kjerkoli. S tega zornega kota je seveda treba upoštevati ureditev, ki velja v Evropi glede tega. Neko vlogo glede te zadolžitve ima seveda Evropska centralna banka, vendar samo v smislu uravnavanja količine denarja na trgu, se pravi na območju evra, in glede obrestnih mer. O tem je pa seveda že razprava tukaj, kakšne obrestne mere ima Vlada; niti minister za finance, niti katerikoli drug minister, niti predsednik Vlada pa nima – in prav je tako –, da bi uravnaval posojila, kredite posameznikov in tako naprej. Hvala lepa. Hvala lepa. Repliko ima gospod Lenart. **JOŽE LENART (PS LMŠ):** Saj gre za strokovno razpravo. Proračuni so zelo pomembni in ne vem, zakaj se čudite. Spoštovani minister, ja, lepo, da ste opozorili na zgornjo mejo zadolževanja. Saj zato me še bolj skrbi, ker ker ta luknja, se bojim, da bo presegla ta problem in takrat bo še posebej to izbilo. In ta celotni dolg države, bruto dolg – jaz sem ga omenil zato, ker je zgodovina pokazala, kaj se je zgodilo. Teh 25 milijard, ki je nastalo takrat v tem dolgu, podjetništva predvsem in pa finančnega sektorja, se je velik ta del potem prelevil, ki ga danes nosimo davkoplačevalci. In ko je včeraj državna sekretarka tudi rekla, ja, poslanec, vem, da ste prišli nekje iz podjetništva. S tem je hotela reči, kako se pa sedaj spoznam na proračune Republike Slovenije. Poglejte, princip je popolnoma enak, nianse so tiste, ampak ena niansa je pa zelo zelo huda, huda razlika. V podjetništvu, če se zaplaniraš v financiranju, podjetnik sam nosi – ali je to delniška družbam, ali sam podjetnik ali državna ali kakorkoli – sam nosi to tveganje in potopi to podjetje, če se je zakalkuliral. Državni proračun pa, iz prakse vemo, da vsako neumnost, vsako napako, ki jo naredimo, nosimo davkoplačevalci. Zato moramo biti še toliko bolj odgovorni do tega dela. Toliko, hvala.

Če čisto na kratko povzamem. Vsako leto približno ob tem času, tako se tudi letos srečujemo s proračunom, s proračunskimi izzivi. Letos imamo malo drugačna izhodišča kot mogoče v preteklih letih. Vendar ne smemo pozabiti, da ne glede na to, katera vlada je na oblasti, si vsaka vlada sama določa prioritete. Te prioritete sledijo cilju, ki si jih je zastavila vladajoča vlada. Aktivnosti in ukrepi prejšnje vlade v učinkovitejše gospodarstvo in splošno stanje javnih financ sta nam dajala takrat optimizem in na videz lajšala odločitve ob sprejemanju preteklega proračuna. Pa se velikokrat vprašam, ali je to res. Ali to povsem drži? Ne bi si upala to trditi, verjetno so si pripravljavci proračuna v času debelih krav srečevali še z dodatnimi problemi, kot so, recimo, ker so vsi uporabniki stremeli k temu, da bi z naslednjim proračunom popravili nastale krivice, ki so ki so nastale v preteklosti, kjer so jim zmanjševali sredstva, in da bi si na tak način v bodoče, ko bo spet prišlo do recesije, zagotovili kar najboljše pogoje financiranja. Vendar pa, kot vemo iz prakse, to ni tako enostavno. Dejansko mora biti proračun v obdobju konjunkture naravnan tako, da odpravlja restrikcije iz iz prejšnjih obdobij, po drugi strani pa mora biti, nujno mora biti, razvojno naravnan; usmerjen mora biti k proaktivnemu delovanju v prihodnjih obdobjih, ko se predvideva nižja gospodarska rast oziroma gospodarska kriza. Danes se ta trenutek še ne srečujemo z gospodarsko krizo, temveč se srečujemo z zelo zelo hudo zdravstveno krizo, za katero pa lahko pričakujemo, da bo sledila lahko, poudarjam, tudi gospodarska kriza. Tega se zaveda tudi Evropska unija zato, ker se tega zaveda celotna Evropa, se je Evropska unija odločila pomagati, odpraviti neposredno gospodarsko in socialno škodo, ki jo je povzročila pandemija koronavirusa. Recimo Next generation EU je en tak izreden in začasen instrument za okrevanje s sredstvi v višini več kot 800 milijard evrov in predstavlja mehanizem s strani Evropske unije za okrevanje in odpornost v državah članicah. Skratka, čaka nas veliko dela in odločitev za prave ukrepe, da bomo ostali socialna pravna država, ki bo prijazna za vse državljane. In da se trenutno nahajamo v situaciji, v kateri se nobena vlada v 30-ih letih ni nahajala, je to pokazatelj ravno ta evropski instrument Next generation EU, ker se celotna Evropa zaveda, kaj bo sledilo po koncu zdravstvene krize. Nekaj nas je zgodovina že naučila, naučila nas je tudi tega, da zategovanje pasu ni rešitev in da če zategujemo pas in šparamo in delamo samo na prihrankih, da ni razvoja, da pride potem še hitrejša gospodarska kriza. Danes, če govorimo, ali gre za zgodovinski proračun po zneskih ali ne, v tem kontekstu to sploh ni važno, bolj pa je pomembno dejstvo, da celotna konstrukcija proračunov temelji na variabilnih predpostavkah, kot so predvidena gospodarska rast, predvideni prilivi iz naslova davkov in tako dalje. To je seveda na prihodkovni strani. Z odhodkovno stranjo pa sami vemo, kako je, ko se srečujemo z raznoraznimi rebalansi med letom. Kot že rečeno, je kvaliteta in uspešnost naših proračunov odvisna še od drugih dejavnikov v širšem gospodarskem okolju. Odvisni smo od svetovnega in evropskega gospodarstva, ki se počasi ohlaja, podnebnih sprememb, ki se rezultirajo v raznoraznih naravnih katastrofah, in še vrsto drugih dejavnikov. Na stopnjo gospodarske rasti opozarjam, ker jo ocenjujejo različni subjekti, njene napovedi pa so dokaj variabilne, in ne verjamem, da obstaja danes kje kakšen strokovnjak, ki bi jo znal v tej situaciji, ki se nahaja ta vlada, ta trenutek točno napovedati. Iz proračunskih dokumentov so razvidne prioritete Vlade, to so razvoj, sociala, infrastruktura in tako dalje. Po moji oceni sta predloga proračuna glede na stanje v državi ter potreb po javnem denarju načrtovana korektno, saj bosta državi omogočala stabilno delovanje in razvoj tudi v prihodnje. Ko govorimo o različnih vladah, o različnih proračunih, je zelo zanimiv podatek, ko govorimo o vladah, ki so že vladale in so v svojih proračunih financirale projekte, pilotne projekte, reševale bančne luknje, reševale banke in tako dalje in tako dalje, da ne ponavljam tega, kar so kolegice in kolegi že velikokrat povedali v tej razpravi, takrat je vlada očitno za nekatere najuspešnejša. Najuspešnejša je tudi vlada ali pa uspešna vlada je tudi vlada, ki v rekordnem proračunu ni namenila v proračunu niti ene postavke za obnovo doma upokojencev, za izgradnjo doma upokojencev, za izgradnjo negovalne bolnice, za izgradnjo bolnišnice. In še hujše, vlada ni namenila niti ene postavke za sanacijo kakršnegakoli, ni važno, divjih odlagališč, ki se nahajajo povsod po Sloveniji. Še več, niti niso naredili, da bi nekje pričeli pravzaprav s seznamom, kako se bomo nekoč lotili teh tovrstnih sanacij. Skratka vlada, ki občinam ni želela dvigniti povprečnin, takšne vlade po mnenju določenih kolegov in kolegic bolj uspešne od vlade, ki pa nameni v proračunu dejansko denar za ljudi, namenja sredstva za izgradnjo cest, železnic, bolnic, domov upokojencev in tako dalje. Ja, za tako vlado pa rečejo, da to so bombončki, to je kupovanje glasov, to so samo predvolilni bombončki. Lahko, bom rekla, da se lahko strinjam, ampak ta vlada dejansko to tudi naredi. In kaj imajo ljudje več? Kaj dobijo ljudje več? Ali to, da so plačani projekti, da se denar zapravlja za projekte, ali to, da se milijoni zapravljajo za pilotne projekte, da se investicije peljejo, za katere ni nobene realizacije, in se ravno tako zapravljajo milijoni, ali da se zapravijo milijoni za izgradnjo dejanskih projektov, se pravi ceste, železnice, bolnice in tako dalje? Velikokrat je bilo slišati tudi v razpravi, da bomo vzeli določenim nevladnim organizacijam sredstva, da ta vlada ni dala nič za gasilce, da nič ni dala za planinska društva. Poglejte, bomo vzeli denar planinskim društvom? Veste, jaz sicer ne vem, kje so kolegice in kolegi sedeli, tisti, ki so to govorili na tej seji v tem letu, saj je točno ta vlada sprejela sistemski vir financiranja, prvi sistemski vir financiranja za planinske poti. Ta vlada. Ta vlada je ukinila gasilcem, gorskim reševalnim službam, jamarjem, jamarski reševalni službi, civilni zaščiti davek na motorna vozila. Ta vlada je v PKP-ju namenila pri covid dodatku – se pravi tisti, ki so dobili nagrado, so delali ob svojem prostem času, pomagali civilni zaščiti –, da so dobili ta dodatek tudi gasilci, tudi gorski reševalci, tudi jamarji, ko so delali na intervencijah. In ko poslušamo, s tem da je ta vlada uredila tudi zavarovanje prostovoljnih gasilcev, da bojo zdaj gasilci lahko vsi zavarovani. Ja, lahko mi očitate, da to ni predmet proračuna, ampak veste, ko ljudje to poslušajo in ko poslušajo iz ust poslank in poslancev, da vlada jemlje tem ljudem, je treba povedati, da to ni res, ker ta vlada jim je to dala. Spoštovane državljanke in državljani, Ribničani imajo en odličen pregovor, ki pravi: »Kar sem vam obljubil, še ne pomeni, da sem vam že dal.« Zato vas prosim, da presodite sami. Zapravljanje milijonov za projekte, ki niso nikoli realizirani, ali

Zato zaključujem razpravo.